Evo ovime smo završili iznošenja u ime, stajališta u ime klubova i sada prelazimo kao što je to utvrđeno ranije na sjednici na objedinjenu raspravu o dva zakona. Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 424. i - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o strancima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E.

Sukladno čl. 206. Poslovnika prigodom utvrđivanja dnevnog reda prihvaćen je prijedlog predlagatelja da se ovi zakonski prijedlozi rasprave po hitnom postupku. Sukladno čl. 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave prema čl. 197. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Pozdravljam i jake snage MUP-a, ih pozivam da li predstavnik predlagatelja ministar Davor Božinović da predstavim i obrazloži zakone, hvala lijepo.

Hvala pri čemu zapravo završavamo u zakonodavnom smislu formalni ulazak RH u Schengen, u schengensko područje. Kao što znate radilo se o jednom zahtjevnom procesu u kojem je Hrvatska u nekih 4.g. ispunila 281 konkretan kriterij i zahtjev za preuzimanje pravne stečevine sukladno schengeskom AQI-u. U tom procesu je kroz cijelo razdoblje bila praćena od strane Europske komisije naravno i država članica i u nekoliko navrata po prvi puta 22. listopada 2019. komisija je objavila da je Hrvatska ispunila uvjete, međutim to se još jednom ponovilo zbog toga što su određene države članice tražile dodatnu evaluaciju hrvatske vanjske granice, tako da je komisija u studenome 2020. ponovno nakon provedene studijske posjete zaključila isto i na sastanku vijeća ministara 12. ožujka '21. potvrdila da je Hrvatska ispunila sve kriterije. Nakon toga je vijeće u prosincu '21. samo donijelo svoje zaključke i krenulo 29. lipnja ove godine u postupak donošenja odluke o primjeni Hrvatske u schengenski prostor zatraživši mišljenje od Europskog parlamenta, Europski parlament je u studenome ove godine sa 534 glasa za i svega 53 protiv podržao ulazak Hrvatske u svom mišljenju i konačno prošli tjedan 8. prosinca u četvrtak je vijeće za pravosuđe i unutarnje poslove donijelo odluku o punoj primjeni odredba, odredaba schengenske pravne stečevine u RH. Dakle Dakle nama je preostalo u zakonodavnom smislu donijeti ova dva zakona, nismo ih mogli staviti u proceduru ranije zbog toga što naravno morate prvo čekati odluku da Hrvatska može ući u Schengen, koja je došla prošlog tjedna, međutim mi smo se cijelo ovo vrijeme pripremali i u ovom smislu, tako da danas dolazimo sa Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice i Zakona o strancima kojima se propisuju odredbe prije svega o graničnoj kontroli i o zaštiti državne granice, tako da se te prilagodbe primjenjuju sada na vanjskim granicama EU a to znači primjenu europskih, europske legislative koja uključuje Zakon o schengenskim granicama, Uredbu o europskoj graničnoj obalnoj straži, te Uredbu o utvrđivanju pravila o pograničnom prometu na vanjskim kopnenim granicama država članica. mijenja se dio članaka kako bi se propisalo da se odredbe odnose na vanjsku, a ne na granicu RH odnosno dosadašnja državna granica sa BiH, Crnom Gorom i Srbijom postaje u formalnom smislu također vanjska granica EU, te se propisuju poslovi granične policije u unutrašnjosti teritorija tzv. kompenzacijske mjere. U smislu obavljanja granične kontrole na vanjskim granicama Hrvatske odnosno EU potrebno je istaknuti kako kako RH od dana ulaska u EU primjenjuje pravila koja vrijede na državnoj granici, vanjskoj granici s tim da je od 2017.g. praktički cijeli taj proces provjere svakog putnika usklađen sa onim koji vrijedi u schengenskom prostoru. Granične prijelaze smo opremili najsuvremenijom tehničkom opremom za obavljanje kontrole, a to su potvrdili schengenski evaluatori kroz vrlo rigorozan proces provjera temeljem čega je najprije komisija potvrdila tehničku spremnost i donijela odluku odnosno odnosno predložila odluku koju, koja je donesena kao što sam kazao na Vijeću ministara za unutarnje poslove. Ulaskom Hrvatske u schengenski prostor od 1. siječnja ukida se obavljanje obavljanje granične kontrole na svim graničnim prijelazima prema Republici Sloveniji i Mađarskoj. Za sve građane Hrvatske to znači da više neće morati pokazivati dokumente prilikom prelaska granice sa Slovenijom i Mađarskom i dalje naravno prema članicama EU. Radi se ukupno o 73 granična prijelaza prema ovim državama, od čega 15 prema Mađarskoj i 58 graničnih prijelaza prema Sukladno Zakoniku o schengenskim granicama države članice trebaju ukloniti sve prepreke koje bi mogle priječiti nesmetani protok prometa na cestovnim graničnim graničnim prijelazima na unutarnjim granicama, što znači da će i RH napraviti to isto kako bi se omogućio nesmetan protok ljudi i roba. U odnosu na zračne luke uvođenje ovakvog postupanja bit će od 26. ožujka 2023.g. slijedom čega se neće obavljati granična kontrola na svim dolaznim i odlaznim letovima prema državama članicama EU. Ova razlika u datumima je zbog toga što postoji, na međunarodnoj razini su utvrđeni zimski i ljetni redovi letenja i u trenutku promjene sa zimskog na ljetno vrijeme svi letovi koji su danas letovi prema državama članicama schengenskog područja postaju non schengen odnosno postaju letovi unutar schengenskog područja ili da pojednostavimo vrijedi pravila kao za sve druge domaće letove, dakle od 26.3. je ista procedura leti li u Dubrovnik ili u Amsterdam. Propisuje se nadležnost dalje za donošenje odluke o privremenom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama. To je mogućnost koju svaka država ima, koju neke države i u ovom trenutku koriste, to pravo pripada i Hrvatskoj, međutim to je nešto što se ne može izjednačiti sa prijelazima granice kao što je bilo dosada, a ovisi naravno o procijeni i izazova, rizika, uglavnom je to bilo poduzimano zbog ili terorističkih akata, prijetnji u vrijeme covid krize zbog ograničavanja putovanja vezano za epidemiološke razloge i tome slično. Što se tiče pomorskog dijela, usklađuje se važeći zakon sa Konvencijom o olakšicama u međunarodnom pomorskom prometu u pogledu kretanja pomoraca odnosno člana posade stranog plovila državljanima trećih zemalja u lukama RH kojima se dopušta ulazak na državno područje pomorcu koji je dakle nositelj valjane identifikacijske isprave pomoraca kada je ulazak zatražen zbog kraćeg boravka na kopnu za vrijeme boravka broda u i pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti glede dolaska broda, te da nadležna tijela nemaju razloga za odbijanje dozvole. Također usklađuje se zakon u pogledu obavljanja granične kontrole i obveza zapovjednika teretnog ili putničkog broda, jahta ili brodica namijenjenih razonodi ili športu u slučaju prelaska vanjske granice, a koji dolaze iz trećih zemalja, dakle oni su dužni uploviti u luku u kojoj se nalazi granični prijelaz, a to su vlasnici odnosno registrirani brodovi iz trećih zemalja dok istodobno ta plovila koja dolaze iz država članica schengenskoga prostora nisu dužna uploviti u luku u kojoj se nalaze granični prijelazi. Drugim riječima, vlasnici tih plovila mogu uploviti u hrvatsku marinu ili naši vlasnici mogu uploviti u neku luku u Italiju bez graničnih formalnosti. Radi efikasnijeg nadzora gospodarskog pojasa čiji nadzor kao što je poznato vrše javni brodovi i obalne straže i ribarske inspekcije ukida se obaveza obavljanja granične kontrole nad javnim brodovima RH ukoliko se ne vraćaju u luku u roku od 36 sati, to pomorci znaju, ribari to znaju. Dosad ukoliko su planirali ostati na moru duže od 36 sati su morali obaviti izlaznu graničnu kontrolu. Ta obveza također odlazi u povijest. Preciznije će se propisat mogućnost da se granična kontrola može obavljati na cjelokupnom području graničnog prijelaza, dakle ne samo na onim kućicama to se prije svega odnosi za treće zemlje, za dolazak dolazak iz trećih zemalja. Naime, pogotovo ulaskom u sustav Entry-Exit će granična policija, a za to sve pripremne radnje obavljene moći ići odnosno prolaziti uz kolonu vozila, obaviti taj dio verifikacije dokumenata kako bi se smanjile gužve na ulasku u RH. Što se tiče

određeno kao nadležno tijelo za obavještavanje nadležnih tijela EU o obvezama koje proizlaze iz europskih uredbi o uspostavi uspostavi sustava za informacije i putovanje i odobravanje putovanja i uspostavi sustava ulaska i izlaska. Također se propisuje da je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova nadležno za obavještavanje Europske komisije o obvezama koje proizlaze iz Zakonika o vizama je središnje tijelo nadležno za pitanje viza. Briše se dio odredaba važećeg zakona koje su sadržane u Zakoniku o vizama EU, a koje će se pristupanjem u Schengenski prostor izravno primjenjivati. Također propisuje se da od stupanja na snagu Schengenskog provedbenog sporazuma državna granica RH s trećim zemljama postaje vanjska granica EU. A propisuje se prikupljanje i pohranjivanje biometrijskih podataka za državljane trećih zemalja prilikom podnošenja zahtjeva za vizu, dakle radi se o cijeloj jednoj novoj tehničkoj mogućnosti koja će uključivati i otiske prstiju odnosno prepoznavanje lica međutim o tome ćemo govorit kad te odredbe budu stupila na snagu tijekom slijedeće godine. Također se dodaje članak kojim se u cilju bržeg obavljanja granične kontrole državljanima trećih zemalja koji nemaju pravo slobodnog kretanja omogućuje pristup Nacionalnom programu olakšica sukladno Zakoniku o Schengenskim granicama prema kojim državljani tih trećih zemalja mogu biti oslobođeni određenih provjera prilikom granične kontrole. To je u skladu sa Schengenskim zakonikom i svaka država ima interes, teško je njih sad pobrojati da određene osobe dođu na njezin teritorij, a o razlozima se naravno odlučuje na razini nadležnih ministarstva. Važno je spomenuti da prijevoznici imaju obvezu putem sustava EIAS-a, dakle sustava za informiranje o putovanjima i odobravanjima putovanja provjeriti imaju li putnici koji su državljani trećih zemalja obvezu koji imaju obvezu posjedovanja odobrenja, dakle za putovanje da li imaju takvo odobravanje, prije svega se to odnosi na zračni promet, ali i druge. Međutim u zračnom prometu osoba iz treće zemlje bi morala odnosno morat dokazati da ima odobrenje za putovanje u Schengensko područje odnosno u RH, a ta obveza je naravno prenesena na organizatore putovanja odnosno one koji to putovanje obavljaju. Ukratko bi to bilo ono što je najvažnije u ovim zakonima i ja vas molim u ime Vlade da predložene izmjene ova dva zakona prihvatite, da u formalnom smislu završimo kad je u pitanju parlamentarna procedura pristup Hrvatske Schengenskom području i da omogućimo svi skupa zajedno da od 1. siječnja ove godine naši građani putuju slobodno u zemlje EU. Siguran sam da smo svi skupa to zaslužili. Hvala vam lijepa.

hvala lijepa poštovani gospodine predsjedavajući, poštovani gospodine ministre, ovo je svakako velika stvar za Hrvatsku i ja molim da naravno svim pripadnicama i pripadnicima MUP-a koji će sada izaći odnosno vrši svoj posao na vanjskim granicama EU čestitate i da im svi zaželimo puno uspjeha u poslu. No, jedno pitanje molim vas samo malo preciznije objašnjene vidjeli smo u medijima da dosta ljudi pita postoje tzv. dnevne prekogranične migracije naročito sa područja BiH na području Posavine Bosanske, na području Kostajnice, na području Hercegovine pa su ljudi zabrinuti i spominju se neki troškovi od 7 eura po tzv. odobrenju boravka koje će se moći zatražiti elektronskim putem pa su ljudi dosta zabrinuti u slučaju da netko iz recimo iz Bosanske Posavine putuje na posao u Hrvatsku svaki dan kako će u stvari u tehničkom tehničkom smislu izgledati prijelaz budući da su oni sada državljani tzv. trećih zemalja. Hvala na odgovoru. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Izvolite odgovor na repliku. **Božinović, Davor (HDZ)** Dakle, pojednostavljeno ono, hvala vam gospodine zastupniče i mi smo puno pitanja dobili upravo na temu na temu BiH, na temu drugih susjednih zemalja i ono što je naš odgovor ništa se promijeniti neće. Dakle, ono što vrijedi danas vrijedit će i 1. siječnja. Kolega Hrebak, replika. na ovom jednom za Hrvatsku jako, jako važnom integraciji, dakle Schengen je važan i za gospodarstvo i za naše građane, a o turizmu ne moramo ni govoriti. Međutim, Schengen nosi neke svoje izazove. granica sa BiH je ogromna i cijela EU praktički ovisi upravo o toj granici. S obzirom na naše kapacitete naravno korištenjem i nekih rekao bih modernih novih tehnologija mi ćemo taj nadzor učiniti sigurno sukladno onom svemu što smo i obvezali se prema Schengenu, ali i što se tiče samog ljudstva možemo li mi to dugoročno ispuniti te kriterije što se tiče samog ljudstva i onog broja ljudi koji moraju biti zagarantirani na samoj granici. Hvala. Hvala vam lijepa gospodine Hrebak, dakle mi smo te uvjete ispunili i uvjerili sve naše sugovornike da je Hrvatska policija spremna udovoljiti svim zahtjevima, ja vas sve skupa podsjećam da nakon nekih 10 godina Hrvatska je prva članica EU koja je ušla u Schengenski prostor upravo zato jer je po svakom segmentu dokazala da je sposobna provoditi Schengensku pravnu stečevinu uključujući i u ovom dijelu o kojem vi

biti na graničnim prijelazima sa Mađarskom i Slovenijom da ćemo ih rasporediti na te tzv. kompenzacijske mjere ćemo i u odnosu na ovo razdoblje do 1. siječnja biti višestruko moćniji, snažniji, operativniji da kad je u pitanju zaštita vanjskih granica.

Schengenski prostor Hrvatima BiH neće zakomplicirati prelazak hrvatske granice, neće nas udalji od RH kako to neki prognoziraju pa i priželjkuju. Naprotiv, cijenimo iz ovog što ste već iznijeli da će i nama kao građanima RH i onima koji imaju hrvatsko državljanstvo dati nove mogućnosti i nove perspektive. Zahvaljujem još jednom. **Božinović, Davor (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine Barbariću. Ja ću vam odgovoriti na slijedeći način. Prije nego što smo ulazili u NATO, prije nego što smo ulazili u EU bilo je dosta onih koji pod tzv. brigom za Hrvate u BiH širili nekakve vijesti da će za Hrvate u BiH te činjenice značiti nešto loše. Vidite što je to značilo ulazak u NATO i ulazak u EU tako će biti i ovdje. Ja vam neću niti sam sklon govorit previše o nekim stvarima, ali reći ću vam jednu stvar. Delegacija MUP-a se u dan prije se u dan prije nego što smo išli u Bruxelles na ovo završno zasjedanje Vijeća ministara sastala sa izaslanstvom Hrvatskog narodnog sabora BiH i raspravili sve ova pitanja. izvolite. **Jelkovac, Marija (HDZ)** Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre prije svega čestitam na postizanju ovog vrlo važnog cilja za RH i u stvari i u stvari za sve naše građane. Sigurno to nije bilo lako postići u ovom relativno kratkom vremenu i uvjetima u kojima smo bili i stoga želim samo još da malo pobliže objasnite obzirom da neće više biti ovog klasičnog funkcioniranja graničnog prijelaza, spomenuli ste kompenzacijske mjere koje će se provoditi u unutrašnjosti pa ako nam možete malo više reći na koji način će se ustrojiti provođenje tih kompenzacijskih mjera. Hvala. hvala vam lijepa gospođo Jelkovac. Naravno što se tiče vaše regije tamo granični prijelazi ostaju i tamo se ništa ne mijenja, govorimo o Karlovačkoj županiji i graničnim prijelazima s BiH. Ovdje govorimo i na tom tragu je vaše pitanje, granica sa Slovenijom, sa Mađarskom tu će granični policajci sada više biti na cesti i na temelju analize rizika, profilacije, a za to se obučavaju već neko vrijeme i dodatno će se educirati će zapravo ukoliko tako procijene zaustaviti ajde da na taj način vozila koja su im sumnjiva, provjeravati osnovu boravka tih ljudi na schengenskom prostoru, dakle to je nešto što postoji svuda, što se tiče samih graničnih prijelaza tu neće bit policije. Hvala. Kolega Cappelli ima također repliku. **Cappelli, Gari (HDZ)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Uvaženi ministre, kao prvo čestitka vama, timu, Vladi, svima. Mi nismo možda svjesni šta nam se s ovim mijenja u životu, što se događa, mene kolege zovu iz drugih parlamenata, kaže možda sami niste svjesni što dobivate, što znači za Hrvatsku, za EU. Jedan od podataka je na razini EU da zemlje koje su ulazile u schengen prostor negdje investicije su rasle u visini od 10-tak posto, procjena i povećanje broja turista negdje između 5 i 7% ulazaka, a, a možda i malo govorim. Dakle to su već dovoljni podaci da se zna što znači Schengen. Ja bi vas pitao samo jednu konkretnu stvar, dakle brod, dosada jahta koja je izlazila recimo iz Venecije bi trebala uć u Zadar, prva stvar trebalo bi napravit carinsku i policijsku kontrolu i lučku kapetaniju naravno, što i kako će to sad biti izvršeno? Hvala lijepo. **Božinović, Davor (HDZ)** Ući će kolega Cappelli u marinu i privezat će se gdje hoće i otić na ručak u Zadar.

Hrvatske jadranske luke sada postaju unutarnje luke, one više nisu granične. Podsjećam da Splitska trajektna luka je svakodnevno povezana sa Anconom, a preko ljeta i Bari, Dubrovnik, Korčula i Zadar. Zanima me s obzirom na evo jučerašnje vijesti da je oštra migracijska politika u Italiji unatoč tome primila oko 500 imigranata iz Afrike, kako ćemo se prema tome postaviti, kako ćemo se pripremati za mogući val i imigranata imigranata iz Afrike koji će sad slobodno iz Italije moći ući na brodove i doći u Split odnosno ostale luke u Hrvatsk…, na hrvatskome Jadranu? To je neobično važno i volio bi čuti vaše mišljenje. Davor (HDZ)** Hvala lijepo. Uvaženi zastupniče, da su migranti razmišljali o tome da im Jadransko more je ruta kojom bi trebali doći iz Italije u Hrvatsku oni bi radili to već zadnjih 5-6.g.., dakle ova činjenica tu ništa puno ne mijenja i mi to ne očekujemo, oni znaju da je hrvatska granična policija, pomorska policija vrlo dobro organizirana, da su u nabavi novi brodovi iz europskih fondova, da ih na kopnu čeka hrvatska granična policija, ostatak, dakle ne samo ova pomorska. Ponavljam, ti ljudi su prilično dobro informirani i znaju da to nije put koji bi im se isplatio, nije tako bilo ni prije, neće biti ni, ni u budućnosti. Kolega Habijan, izvolite. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Poštovani ministre Božinoviću, pridružujem se također čestitkama već ovima koje su izrečene. Ja mislim da ovim skorim ulaskom dakle schengenski prostor zajedno sa ulaskom u europodručje imajući u vidu da smo članica EU i da smo članica NATO-a na neki način RH je zapravo završila taj jedan krug priključenja svim onim najvažnijim i ispunila zapravo sve najvažnije vanjskopolitičke ciljeve. U svijetlu ovih dvaju zakonskih prijedloga mene zanima ovaj dio koji se odnosi na sve veći broj kaznenih djela koja se odnose na krijumčarenje ljudi, zanima me stoga da li možete reć neke aktualne podatke dakle u odnosu '21.-'22. i koje su to aktivnosti koje MUP planira poduzimati upravo planira poduzimati upravo u pogledu ovoga kaznenog djela, dakle vezano za krijumčarenje ljudi jel se radi doista o jednom kaznenom djelu koje je u sve većem porastu i vrlo bitno za njegovo suzbijanje, evo zahvaljujem. Davor (HDZ)** Hvala vam lijepa. Gospodine zastupniče, mi smo i osobno sam u nekoliko navrata javno kazao da zapravo nema segmenta, MUP je vjerojatno i najveće po broju ljudi ministarstvo u RH, zapravo nema nijednog dijela MUP-a koje se ne bavi sa pitanjem i Schengena i pitanjima koja su povezana sa granicom, a to uključuje i krim policiju. Dakle, mi smo osnovali posebne mobilne timove kriminalističkih istražitelja koji su dok traje ovaj proces uhitili više od 5 tisuća krijumčara ljudi, po čemu je Hrvatska također dobila jedno priznanje da se radi o vrlo efikasnoj policiji zbog, možemo o tome puno govorit, ali jedan od razloga zašto se danas bira da se u Austriju primjerice uđe preko Mađarske, a ne preko Hrvatske vam daje odgovor na efikasnost hrvatske policije. Hvala g. potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo i ja se pridružujem pozdravima i čestitkama i vama osobno i svakom policajcu ponaosob. Evo imajući na umu da ste protekle 2,5.g. bili maksimalno angažirani kao načelnik stožera, znači imali ste barem dva kolosijeka na kojima ste uspješno djelovali i zahvaljujem znači i ta je hvala kad imamo tu spoznaju još i veća. Policiju jasno očekuju određene raspodjele, ovih koji su bili angažirani na sjevernim granicama. Drago mi je što ste rekli evo ovdje prethodnim kolegama za naše ljudi koji su pa na svakodnevnoj migraciji u susjednu BiH, tako i ja imam upite jer to je područje na kojem živim, znači područje graničnog prijelaza Kamenskog i malograničkog prijelaza Vaganj, znam da je to područje također opterećeno i svakodnevnim, možemo slobodno reći, migrantskim prolazima, tako da evo možemo reći tim ljudima da će ostati po ja bih rekao po istim pravilima, hvala. Bez brige, to ćemo ponovit onoliko kolko puta treba, ali kad ste već spomenuli Stožer civilne zaštite, i u tim vremenima i lockdowna i zatvorenosti ne samo Hrvatske već i Europe i svijeta. Mi nismo mirovali, nismo stajali, mi smo radili posao. U covidu smo vidjeli što smo sve sposobni pogotovo u digitalnom području. I ja ću vas podsjetiti upravo u razdoblju kad nije bilo putovanja mi smo dobrim dijelom on-line ispregovarali, kasnije naravno i uživo ukidanje viza sa SAD-om što je također jedan od velikih uspjeha pogotovo ulazak Hrvatske među 4 zemlje u tzv. global entry program, dakle privilegiranih putnika u Ameriku. Schengen sam po sebi, a vidite danas što je isto jedna od posljedica našeg neprekinutog rada tijekom covid krize da smo odabrani zajedno sa Finskom kao pilot projekt zemlja za uvođenje digitalnih putovnica. **Vidović, Davorko Hvala vam. Poštovani potpredsjedniče Vlade, ulazak Republike Hrvatske u Schengen smatram svakako ogromnim uspjehom ove Vlade. To je rezultat velikoga truda, rada, znanja, zalaganja ali isto tako i usmjerenosti na ostvarivanje nacionalnih i vanjsko-političkih ciljeva i ja vam na tome potpredsjedniče iskreno čestitam. To su stvari, to su ogromni uspjesi koji znače veliki benefit za sve hrvatske građane, gospodarstvo, turiste itd. Ono što ovom prilikom u stvari bih voljela da i vi posebno naglasite i apostrofirate jest upravo benefit Schengena, ali ne samo Schengena već i europodručja ali isto tako i Pelješkoga mosta na hrvatski turizam i kako će se to u stvari direktno dobro i pozitivno odraziti

Kolegice Burić, postoje razne studije. Ne postoji sad nešto baš egzaktno. Kolega Cappelli je govorio da možemo računati nekih 10% više investicija, 5 do 7% više turista. Ja se slažem sa njegovom procjenom da bi to moglo u slučaju Hrvatske biti i više. Slovaci su radili jednu studiju gdje su izračunali da im do 1,4% BDP-a je donio Schengen. A ukoliko usporedimo koliko turizam znači za Hrvatsku ja mislim da mi tu možemo očekivati i više. Uzmite samo udruge cestovnog prometa koje su same izašle sa podatkom da će cestovni prijevoznici od ovoga utržiti skoro 100 milijuna eura godišnje više u svom poslovanju. Prema tome, dobici su u ovom trenutku

djelatnicima Ministarstva vanjskih, unutarnjih poslova a posebno graničnim policajcima na ovome velikome poslu što ste napravili uvođenju Republike Hrvatske u Schengenski prostor. Samo da napomenem, čitavo ovo vrijeme vodili ste jedan ogroman resor, štitili ste granicu Hrvatske, granicu EU, čuvali ste sigurnost u Republici Hrvatskoj i čitavo vrijeme ste ispunjavali uvjete koji su bili potrebni da bi Republika Hrvatska ušla u Schengenski prostor, da bi čitavo to vrijeme ste bili i pod jakom lupom javnosti pogotovo medija. I sad me baš zanima koliki je bio interes medija ovih proteklih godina dok ste nas uvodili u Schengenski prostor, kako se mediji ponašali, kako je je ministarstvo naše odgovaralo prema tim medijima, koliki je to posao bio dodatni koji možda naši ljudi ne vide? Hvala. **Vidović, Mislim da i u tom segmentu ništa nije usporedivo sa covidom. Znam da je Ministarstvo unutarnjih poslova odgovorilo u tih dvije godine na 40 000 medijskih upita vezano za covid. Međutim, odmah nakon toga kad govorimo o stvarno policijskim poslovima odgovorili smo između tisuću i pol i 2000 medijskih upita od čega što je posebno zanimljivo više od 30% stranih medija. Znate da smo bili u dosta navrata propitkivani, da je bilo sumnjičavosti, da je bilo kritika koje nisu bile sve neopravdane ali bilo je tu dosta i podmetanja. Međutim, mi smo sve to odradili profesionalno, na sve smo odgovorili, ništa nije ostalo neodgovoreno i to se na kraju i vrednovalo. Ono što je bila naša politika je s jedne strane zaštita ljudskih prava,

Poštovani potpredsjedniče hrvatske Vlade iskrene čestitke vama, svim vašim djelatnicima, predsjedniku Vlade na ovom izuzetnom događaju koji smo ostvarili za Republiku Hrvatsku, za sve građane, a usudio bih se reći poduzetnike posebno ali vjerujem da će to biti nešto dobro i za ove migrante koji dolaze sa istoka jer na ovaj način i njima se sad nekako olakšava mogućnost prolaska nekako u Hrvatsku, odnosno u EU ako uspiju prijeći našu granicu. Zato me zanima, ja sam prije 40 godina prvi put u životu prešao iz Njemačke u Francusku da me nije nitko kontrolirao. To je za mene bilo nešto nevjerojatno, ali evo sad se to, sad sad možemo otići na kavu u Francusku posebno kad pobijedimo sad nakon nekoliko dana. Ono što me zanima da li naše Ministarstvo unutrašnjih poslova ima tehničku opremljenost, kapacitete da može zaustaviti sve te potencijalne migrante koji će htjeti ući u Hrvatsku? Hvala. Hvala vam lijepa. Dakle Ministarstvo unutarnjih poslova je u ovom razdoblju iskoristilo 220 milijuna eura kako bi podiglo kapacitete kapacitete granične i sveukupne policije povlačeći fondove koji su namijenjeni u tu svrhu. U onom prvom razdoblju je MUP-u bilo odobreno 85 milijuna eura tako da ovaj ostatak ostatak smo mi izborili sa vlastitim angažmanom, predlaganjem i odobrenjem komisije što je rezultiralo time da smo za slijedeće višegodišnje financiranje dobili 250 milijuna eura. Siguran sam da i treba biti tu iskren, pošten, priznati da sigurno ne bismo bili na ovoj razini tehničke spremnosti da nismo mogli računati na te europske fondove, a s obzirom da smo povukli sve

Hvala lijepo potpredsjedniče sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, ministre, veliki uspjeh je ulazak Hrvatske u Schengenski prostor. Prema tome još jednom čestitke i vama i premijeru i cijeloj Vladi RH i svima onima koji su sudjelovali u ovom teškom zadatku i jednom velikom pothvatu. Naime, potrebno je i spomenuti naše policijske službenike, sve one koje će zahvatiti ove promjene. Naime, 73 granična prijelaza se zatvara, to su granični prijelazi prema Mađarskoj i prema Sloveniji. Međutim, isto tako evo znamo da je Vlada RH i MUP našao načina našao načina da te ljude preraspodjeli. Znamo da se radi nova sistematizacija radnih mjesta te da će svi oni koji su izgubili radna mjesta ovdje gdje su dosada radili, raditi ili u policijskim upravama, policijskim postajama, a znamo da su se neki već i sada dragovoljno javili za očuvanje naših vanjskih granica. Evo, hvala lijepa. hvala vam lijepa, kao što smo na početku kazali dakle mi smo ovom poslu pristupili sveobuhvatno, strukturirano, sistematski uključujući i pitanje policijskih službenika kojima se mijenja naravno radno mjesto jer više neće raditi na graničnim kućicama prema Mađarskoj i Sloveniji. Sistematičnost toga posla vidi se ne samo da smo u sve uključili i sindikate, reprezentativne sindikate u policiji već zapravo svaki naš policijski službenik u ovom trenutku zna koje mu je radno mjesto 1. siječnja i svako od njih zna da mu se ništa na plaći neće dogoditi odnosno da neće biti manja ukoliko ne bude veća s obzirom na neke nove specijalnosti koje uvodimo. Dakle, po prvi puta u Hrvatskoj policiji imamo struku koja se zove kompenzacijske mjere i to ćemo posebno valorizirati, a uredba bi trebala biti na snazi odnosno donesena do kraja tjedna na sjednici Vlade. **Vidović, Davorko Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine Vidoviću, poštovani gospodine ministre, prvo želim čestitati vama i svim onima koji su od početka Hrvatske našu državu pozicionirali ovako na međunarodnim planu. To prvo, dakle čestitke svima od početka do današnjeg dana. Drugo, mi znamo da smo sada ušli u jedno područje od preko 400 miliona ljudi, jedno fluidno područje u kojem građani normalno mogu prelaziti iz jedne države u drugu, govorit ću nešto o tome u ime kluba. Zanima me ministre vaša procjena hoćemo li ostat naravno sigurna zemlja. Znamo koliko je to važno za sve, za turizam, za naše građane. I još jedno pitanje naši policajci ako se ne varam podaci iz veljače ove godine, imaju plaću 5.200 kuna bez dodatnih naknada, znači 5.200 kuna.

koji su tome pridonijeli gdje Hrvatsku treba pozicionirati. Ima ovdje zastupnika koji su tome pridonijeli, ali ću posebno vašu poruku prenijeti predsjedniku Vlade koji evo od prvog dana na tom mjestu radi da se Hrvatska pozicionira tamo gdje joj je mjesto i zbog toga svi svi ovi uspjesi. Što se tiče policijskih službenika, ja ne volim se vraćati u prošlost, ali moram kazati da smo mi zapravo bili na početku mandata u situaciji da policijskim službenicima vratimo plaće koje im je u ranijem razdoblju su bile umanjenje. Dakle, to nam je bio prvi zadatak. Danas nakon svih ovih povećanja mi možemo govoriti o ovoj osnovici, međutim kao što ste i sami rekli te plaće su veće i sigurno se nećemo zaustaviti na tom …/Upadica: Hvala./… planu da se policijske službenike nagradi za sve ono što

koji su pridonijeli ulasku Hrvatske u Schengenski prostor. Upravo ulazak RH u Schengen donosi znatne promjene u obavljanju granične kontrole i potreban je preustroj granične policije. Imamo županije odnosno policijske uprave koje imaju vanjsku granicu europskog prostora, jedna među najugroženijih po pitanju nezakonitih migracija je Ličko-senjska županija odnosno područje Ličko-senjske policijske uprave. Migranti se tu koriste kopnenim putevima, a znate kakav je to brdsko-planinski planinski nepristupačan prostor, ali isto tako koriste i usluge krijumčara koji koji ih prevoze različitim sredstvima. Koja je vaša poruka stanovnicima Ličko-senjske županije po pitanju zaštite vanjske granice vezano uz nezakonite migracije, a u kontekstu ulaska Hrvatske u Schengenski prostor? Hvala. Hvala lijepa uvažena zastupnice. Migracije neće stati ni u Europi, ni kad je u pitanju Hrvatska, ni sa 1. siječnjem, dakle to je jedan proces sa kojim će se baviti ne samo ministri i policajci već i saborski zastupnici ne znam ni ja u koliko mandata u budućnosti. Dakle, radi se o jednom fenomenu na globalnoj razini koji ima cijeli niz uzročnika. Jedan je i najvažniji je to da Europa još uvijek i siguran sam da će tako ostati najpoželjniji dio za život u današnjem svijetu i mnogi ljudi žele doći u Europu pritom ne ne biraju sredstva u smislu spremni su preuzeti svaku vrstu rizika da bi u tome uspjeli. Znate pogotovo u vašoj županiji da ljudi su u stanju

vam potpredsjedniče. Poštovani potpredsjedniče Vlade, za tom govornicom gdje ste vi sada prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman je 30. svibnja 1990. među prioritetima za Hrvatsku državu naglasio punu integraciju zajednicu europskih naroda. Kao čovjek koji strateški promišlja i strateški djeluje

dakle Hrvatska se vraća tamo gdje joj je oduvijek bilo mjesto. Hrvatska je dio demokratskog svijeta, Hrvatska je dio zapadnoga svijeta, Hrvatska se zbog toga jasno pozicionira da ne samo daje svoj doprinos u brojnim drugim područjima već i u sigurnosnim pitanjima. Zbog toga je Hrvatska na strani svih onih koji brane poredak koji je omogućio i manjim državama kao što je Hrvatska, a toga je i predsjednik Tuđman bio svjestan da ostvare svoje nacionalne ciljeve. Zbog toga Hrvatska mora ne samo zbog vlastitog iskustva već i zbog vlastite opstojnosti pomagati sve takve uključujući i Ukrajinu koja danas bije bitku za demokraciju i za slobodan svijet. **Vidović, Davorko Hvala gospodine ministre. Ja ću vam čestitati na kraju ove svoje replike, a u početku ću izraziti malo nezadovoljstva zbog površnosti, zbog birokratskog odnosa prema jednom iznimno značajnom zakonu, odnosno zakonskom prijedlogu. Mi ga usklađujemo sa Europom i EU, sa europskom pravnom stečevinom. Problem granice koja je vanjska granica Europe i Hrvatske puno je jasnije vama, meni i nama negoli njima u Europi. Oni još uvijek ne znaju da smo mi izloženi valu izbjeglica iz iz Ukrajine koji su samo tehnički problem i valu migranata koji su ozbiljan politički problem. To je je najbitnije. Trebalo se nas pitati, vas pitati. Ja vam čestitam na sljedećem što što ste profesionalno, domoljubno, junači branili svoje službenike od napada onih koji ne vole hrvatsku granicu, koji ne vole hrvatsku policiju, koji ne vole hrvatsku vojsku i hrvatsku državu. I to je istinska čestitka, ja je nosim u sebi više od godinu i pol, dvije dana. Hvala. **Božinović, Hvala vam lijepa uvaženi gospodine zastupniče. Činjenicom da ulazimo u Schengen postajemo i ravnopravni sudionici kreiranja politika pogotovo u ovom kontekstu i zaštite vanjskih granica. I do sad smo mi na našem primjeru utjecali na to da se kroz nove europske paktove o migracijama i azilu uvaži ta specifičnost da nije isto biti članica Schengena i okružena članicama Schengena ili biti članica Schengena na vanjskim granicama EU preko kojih dokazano može u najkraće vrijeme prijeći najveći broj izbjeglica i migranata. Mi smo cijelo vrijeme ukazivali 2015. su većinom bili izbjeglice. Danas su većinom migranti koji idu iz ekonomskih razloga. To ne znači da oni ne trebaju uživati svu moguću zaštitu, međutim

Pridružujem se čestitkama svih ovdje vama, vašem timu ali i Vladi Republike Hrvatske na ovom velebnom uspjehu. Posebice čestitam i zahvaljujem se onim policijskim djelatnicima koji su ponajviše vremena proveli kako sada spada spada od 1.1. na vanjskim dijelovima naše državne granice. Upravo ti pojmovi vanjski, državni, državna granica, unutarnja granica vezano uz prijedlog u ovom zakonu za cjelokupnom području graničnog prijelaza. Šta zapravo taj cjelokupni granični prijelaz znači u svezi kontrole? I dozvolite mi još jedno pitanje. Upravo jučer sam se vozio u svojoj županiji Koprivničko-križevačkoj na području općine Gole. Znam da se carinski prijelaz Gola ukida, ali me zanima što će biti sa bodljikavom žicom koja je postavljena uz taj dio granice. Hvala. **Vidović, Davorko Ja sam bio prije nekih mjesec i pol, dva sa slovenskom ministricom gdje smo zapravo postavili, govorite granica prema Sloveniji? Ne prema čujte, Mađarska se opredijelila za podizanje žice. To naravno ne znači da će time se usporiti kretanje naših ljudi koji putuju osobnim automobilima i drugim sredstvima prijevoza prema Mađarskoj. Mađarskoj. Mi smo kao što znate imali politiku od prvog dana da nećemo dizati fizičke barijere. Pogotovo ih nećemo dizati prema Bosni i Hercegovini i zbog Hrvata u BiH i uspjeli smo i pokazali smo da se može i pokazali smo kad uzmete i ovo što je bilo sada s Austrijom koja se zapravo ljuti na neke druge zemlje uključujući i Mađarsku koja ima žice, ali se ne ljuti na Hrvatsku jer živog čovjeka na granici ne može ništa zamijeniti. Prema tome …/Upadica: Hvala, vrijeme je isteklo./… ok. Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, veliko zadovoljstvo je da je Hrvatska ušla u Schengen. Ja mislim da još dokraja nismo ni svjesni svih dobrobita koji će biti vezano i uz protok roba i uz protok ljudi da je dobro da smo u tom dobrom društvu i stoga zaista čestitke svima onima koji su sudjelovali na tom putu koji nije bio ni kratak, ni jednostavan, ali ono što vas ja hoću pitati je slijedeće. Dakle, mi imamo sad kao Hrvatska jednu drugu granicu gdje zapravo brani, neću reći tako grubo brani, ali granica gdje je prema van Schengenskom prostoru koji su jedan bedem u odnosu na sve druge stvari koje se događaju, pa mene zanima, ne zanima me ljudstvo koje će biti, ali zanima me da li tu još treba nekakvih tehničkih stvari odraditi na toj granici prema van Schengenskom prostoru. Hvala lijepo. **Vidović, Davorko Gospođo Mrak Taritaš ja ću vam odgovorit na ovom starohrvatskom jeziku to je never ending process. Dakle, jačanje kapaciteta vanjskih granica je nešto sa čime mi jednostavno htjeli, ne htjeli nećemo stati. Upravo sam objašnjavao da smo za slijedeće financijsko razdoblje iz europskih fondova dobili za MUP 250 milijuna eura, a za prošlo je bilo 85. Znači nekoliko puta više novčanih mogućnosti da se ojača hrvatska vanjska granica odnosno od 1. siječnja Schengenska granica, vanjska granica granica EU i vjerujte da ćemo u tom smislu s obzirom da smo ovdje pokazali efikasnost koja je 100%-tna i u slijedećem razdoblju povući sva ta sredstva da bismo osigurali najveću razinu sigurnosti za …/Upadica: Hvala./… za hrvatske građane i Hvala lijepo. Uvaženi potpredsjedniče Vlade, ministre Božinoviću, ovo je bila godina isporuke nakon što smo nakon više stoljeća spojili teritorij RH, državni teritorij izgradnjom Pelješkog mosta, od 1. siječnja postajemo punopravna zemlja članica eurozone i Schengenskog prostora te samo jedna od 15 zemalja na svijetu istovremeno članica NATO saveza, EU, Schengena i eurozone. Čuli smo ovih dana i predsjednika Vlade gospodina Plenkovića da je izjavio da bi ulazak u Organizaciju za ekonomsku suradnju i razvoj OECD bio šlag na tortu, pa evo prije vašeg odgovora iskreno vam čestitam na svim postignućima vama i vašim suradnicima

temelj za to je i sposobnost institucija i snaga tih institucija i ljudi koji vode taj proces koji su doveli do toga da vi danas odnosno od 1. siječnja možete sjesti u auto bez prekida putovati i doći do Dubrovnika i bez prekida putovati i doći do Munchena i na jednom i na drugom mjestu mjestu sve vaše potrebe plaćati europskom valutom. Evo to je, to je jamstvo o kojem smo govorili i o kojem je predsjednik Vlade stalno govorio kao ciljevima koje želimo postići i sad smo eto u razdoblju adventa, čekao Božić …/Upadica: Zahvaljujem./… Novu godinu i pad granica prema našim zapadnim susjedima. **Srpak, Dražen (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče sabora, ministre sa suradnicima, kolege zastupnici, obzirom što dolazim iz najsjevernijeg grada, a koji ujedno predstavlja sjeverna vrata RH i kroz i kroz koji godišnje prolazi oko 4 miliona putnika iz Slovenije, Mađarske, Austrije, Češke, Poljske, Njemačke, pribaltičkih zemalja, dnevni migranti, naši radnici na radu u Njemačkoj i Austriji, na kraju mnoge obitelji žive s obje stane granice jer su vezani rodbinski, za nas je to, taj silni promet jako veliko opterećenje i svakako da vam želim u ime stanovništva koje zbog graničnih kontrola imalo poteškoće izraziti puno zadovoljstvo i zahvalnost na tome što ste radili za ulazak u Schengenski prostor i vi i cijeli MUP i Vlada RH. Za kraj

vidjeli ste to putujući i prema Austriji i prema Sloveniji. Oni ostaju upravo zbog činjenice u njima neće biti službenika, neće bit ljudi, naravno održavat ćemo ih zbog toga što i sam Schengenski zakonik predviđa mogućnosti kad bi eventualno se moglo nešto odlučiti odlučiti u smislu privremenih kontrola, dakle nema razloga rušiti nešto što smo gradili, ali granice i granične procedure više graničnih procedura više neće biti. Drago mi je što i siguran sam i u ostalim dijelovima Hrvatske da se ova odluka na sličan način pozdravlja jer ovo je bilo zbog građana, ovo je bilo zbog toga da se pogotovo tijekom ljeta i u mjestima kao što je vaše gdje je veliki promet cestovni …/Upadica: Hvala vam./… zapravo ljudima vrati normalan život. Hvala lijepo potpredsjedniče. Poštovani ministre, evo kolega Stier je spomenio prvog predsjednika Hrvatske Franju Tuđmana i njegove zasluge i na ovom danu. Pa ja bih ispravio nepravdu koju sam uočio, naime, ovo nije uspjeh jedne vlade, ovo nije uspjeh jedne čovjeka, ovo nije uspjeh jedne stranke. Ovo je zajednički uspjeh i napor niza vlada, niza ministara, niza ljudi koji su podržavali ovaj europski put. Spomenut je Franjo Tuđman, ja bih spomenio, recimo, Ivicu Račana koji je započeo put ka EU, spomenio bih Jadranku Kosor koja je završila pregovore sa EU, spomenio bih Zorana Milanovića koji nas je uveo u EU i naravno, sad Andreja Plenkovića koji nas je uveo u Schengen i uvodi nas u europodručje. Spomenio bih i 2 ministra koja su se jako angažirala oko toga, to je ministar Ranko Ostojić i vi ministre, tako da čestitke idu svim ovim ljudima koje sam nabrojao, naravno i vama dvojici ministara,

na neki način isprovocirane. Ja se slažem da je svak dao doprinos u mjeri u kojoj je mogao, u kojoj je znao i okej, mi smo sad u razdoblju kad možda i ne treba naglašavati te razlike, one su, znate, poznate samo nama, poznate su svima u Europi koji su odlučivali o Hrvatskoj. Ja sam i jučer kazao, ako je u našem mandatu smo dobili 281 uvjet, a prije našeg mandata nije postojao niti jedan uvjet koji je trebalo ispuniti jer jednostavno nije bilo takvog pristupa, ako se ukinula Uprava za europske poslove koju smo mi vratili, vjerojatno da postoji neka i kvalitativna razlika u pitanju ispunjavanja uvjeta, ali ponavljam, s obzirom na .../Upadica: Zahvaljujem./... način na koji se vodi današnja rasprava, a ja ću se suzdržati od dodatnih argumenata kojima mogu sve ovo izvolite. **Maksimčuk, Ljubica (HDZ)** Hvala potpredsjedniče, uvaženi ministre sa suradnicima. Na svom putu prema Schengenu, RH je ispunila 281 preporuku, što ste evo, maločas i rekli, u 8 područja šengenske pravne stečevine od čega se 145 preporuka odnosilo na područje nadzora vanjske granice i naravno da je uspjela na tome putu. Svi ovi uspjesi Vlade i vas ministara nisi došli naravno preko noći niti su pali s neba, to je bio predan rad svih vas. Naravno, na čemu vam se ja zahvaljujem, kao i svi moji prethodnici, ali ja ću se osvrnuti na one prednosti koji se tiču gospodarstva ulaskom u šengenski prostor, konkretno sektora cestovnog prometa. Godišnje oko 57 milijuna kamiona prelazi unutarnje granice šengenskog prostora, Hrvatska ima oko 5000 međunarodnih prijevoznika, a koje sat vremena čekanja oko 50 eura, to je

Kazao sam i pozivao se na neke ekonomske izračune koji su radili drugi, ali ću se referirati na ovaj dio, možda malo ga povezati s nečim što smo ranije čuli, dakle Hrvatska kao mala država zemljopisno ima najdulju vanjsku kopnenu granicu EU. Od te, od tih 1350 km, 1000 otpada na BiH. Što se tiče granice sa BiH, kad sam ja postao ministar, nije bilo niti jedno tehničko sredstvo kojim bi se štitila ta granica, a mi smo prošli 2

Hvala poštovani potpredsjedniče Sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade. Prvo čestitam vama, predsjedniku Vlade, cijeloj Vladi i svim vašim suradnicima na dobro obavljenom poslu. Onog dana kad je ministar unutarnjih poslova Austrije izjavio da je protiv proširenja Schengena, cijela ujedinjena saborska oporba pojurila je pred Bašćansku ploču i rekla da je to veliki neuspjeh vanjske politike Andreja Plenkovića. i kad ulazimo u Schengen sad ta ista oporba kaže, nije to uspjeh Andreja Plenkovića, to je uspjeh svih. Ja mislim da treba zbog javnosti jasno i glasno reći, a mislim da ste vi najkompetentnija osoba da to kažete, koliko je posla

najveći dio vanjske granice otpada na granicu sa BiH, a mi kad smo došli na vlast, preuzeli odgovornost, nismo naslijedili niti jedno tehničko pomagalo, danas imate cijeli niz radarskih radarskih stacionarnih sustava, imate mobilne termovizijske sustave koje smo sami smislili, imate koja se stalno smjenjuje na toj granici i imate u konačnici, 4 evaluacije vanjske granice vanjske granice RH i što je to hrvatska policija postigla. E sad, ukoliko na tom najvažnijem dijelu granice nismo imali ništa, a sad smo prošli i to dvije države koje su 12 godina prije

Zahvaljujem. Prije svega moram naglasiti da podržavam hrvatski europski put i to od samih početaka, a valjda je i vama jasno da je taj put započeo davnih dana debelo prije Andreja Plenkovića i uspjeha njegove Vlade. Drago mi je da će napokon Hrvatska biti dio najvećeg međudržavnog područja bez unutarnjih kontrola, to će olakšati život naših mobilnih radnika, a takvih je svake godine sve više baš zbog loših unutarnjih politika ove Vlade Andreja Plenkovića. Nadalje, drago mi je da nismo bili blokirani poput Rumunjske i Bugarske zato što nedovoljno činimo po pitanju suzbijanja korupcije i organiziranog kriminala pa vama, ministre, s obzirom da dio odgovornosti leži i u vašem resoru, upućujem da se tim problemima pozabavite. I također, očekujem da ćete što se tiče migracija poštivati sve međunarodne konvencije i zakone RH bez ilegalnih push-backova koji se negiraju da uopće postoje. **Vidović, Davorko Prije svega, drago mi je što ste izrazili zadovoljstvo i drago mi je što ste uočili jednu činjenicu. Iako je često se o tome govori da neke države su zaustavljene na tom putu zbog toga što nisu pokazale ni političku volju ni rezultate u borbi protiv korupcije. Znam da je to često pitanje koje se spominje, kojim se želi nešto imputirati. Ja vas znam da je prošlo odbore, upućujem na Izvješće o radu hrvatske policije za 2021. g. gdje ćete vidjeti da je broj otkrivenih dijela korupcije u Hrvatskoj porastao za 70%, a govorim o tome da je to tamna zona prijavljivanja, da to prije svega ovisi o policijskom radu, o radu istražitelja, a nema drugih istražitelja osim policijskih, dakle da nema političke volje,

Evo, poštovani ministre, čestitke naravno, no u ovom slavljeničkom raspoloženju, ipak ne možemo zanemariti činjenicu da smo prva zemlja koja je u Schengen ušla na način da ima dodatne nadzorne mehanizme. Dakle mi smo jedina zemlja čiji ulazak u Schengen nije bio bezuvjetan, a to je posljedica direktna toga kako smo se odnosili u upravljanju granicom u kontekstu ljudskih prava i u kontekstu vladavine prava. Jučer sam vas slušala na jednoj televiziji, imali ste jedan opširan intervju i ne mogu ne primijetiti da ste nastavili sa izbjegavanjem preuzimanja odgovornosti i umanjivanjem tih primjedbi. I za slučaj Madine za koji je Europski sud za ljudska prava optužio Hrvatsku da je kršila ljudska prava i također, za slučaj premlaćivanja ljudi na našim granicama od strane osoba u uniformama MUP-a pa me zanima kada možemo očekivati da će doći do promjene politike nasilnih push-backova na vanjskim granicama EU. Davor (HDZ)** Hvala lijepo gđo. Kekin. U zadnjih godinu i pol dana nije bilo niti jedne primjedbe na postupanje hrvatske policije i kad kažete uvjetovano, nije uvjetovano. Dakle radi se o mehanizmu koji je uspostavljen novim paktom o migracijama i azilu i koji je zapravo bi trebao obvezati sve države članice, međutim, pakt još nije usvojen. Ja bih vas mogao pitati zašto druge države nemaju toliko snage, samouvjerenosti uvesti taj nezavisni mehanizam nadzora nad radom vlastite policije, zašto jedino Hrvatska policija je odlučila sama predložiti da se uvede taj neovisni mehanizam? Ono što je, što sam i jučer također, kazao, mi smo reagirali na svaku primjedbu, reagirali smo i kroz sustave interne kontrole MUP-a, a sve to što smo vidjeli

od Domovinskog rata, od obrane do oslobođenja mirne reintegracije, danas sa ovim Schengenom možemo uistinu reći da je Hrvatska zaokružila jedan vjekovni san i prvog hrvatskog predsjednika, a i cjelokupnog hrvatskog naroda ne uzimajući čak ni pojedinačne politikantske ili različite stranačke diskurse. Ali prije samo vama želim zahvaliti i uistinu svu pohvalu dati, ono šta radite, vi kao ministar unutarnjih poslova, sigurno predsjedniku Vlade, to je sasvim normalno, no ono što ste vi u ovom vremenu od kad ste ministre napravili, to je stvarno nešto što se vidi u policiji, što se razumije i što policija razumije vaš trud, rad i poštovanje koje ste donesli na mjesto ministra unutarnjih poslova. Evo hvala vam još jednom na svemu. Davor (HDZ)** Hvala vama kolega Deur. Hrvatska je po svim statistikama najsigurnija europska država, dakle članica EU, dakle to nisu naše statistike. Hrvatska to ne bi mogla biti da prije svega mi kao građani, kao narod nismo takvi kakvi jesmo, ali i da nemamo policiju kakvu imamo. Policija i policijski posao je težak. Dosta je stresan, policajac je svaki dan u interakciji sa ljudima koji nisu svi i ne pristupaju svi sa dobrom voljom. Kad ohrabrite policajca, pogotovo u tome da provode zakon onako kako je to propisano, kad im iskažete poštovanje, onda možemo sa sigurnošću govoriti da je naša demokracija čvrsto

Ja bih još dodao da je Hrvatska uz VB, Njemačku i Švicarsku jedina država EU članica .../Govornik se ne čuje./... gdje će kroz američke savezne države prolaziti bez kontrole jedini Hrvati od kažem uz Nijemce, Veliku Britaniju i Švicarsku. I to nije samo rezultat stručnog rada i ispunjavanja brojnih tehničkih mjerila, provođena zakonodavnih aktivnosti i u saboru i kroz Vladu nego je to u prvom redu i rekao bih i konzistentnost hrvatske politike na međunarodnom planu. Mi u saboru polažemo za par dana jedan drugi ispit vjerodostojnosti i konzistentnosti hrvatske politike, odlučivanje o vojnoj misiji Hrvatske u Ukrajini…/Upadica Vidović: Hvala lijepo/…, pa me interesira vaš stav po tome. Hvala vam lijepa. Gospodine zastupniče, možda ću dobit opomenu ako izlazim iz teme, ali znate da sam bio ministar obrane i da se ne sjećam broja tih zahtjeva koje sam upućivao za sudjelovanje u međunarodnim vojnim misijama tadašnjem predsjedniku republike i vrhovnom zapovjedniku. Kao netko tko je, evo tu je i kolega Stier, aktivno radio na članstvu u NATO-u to je upravo bilo da napravimo taj iskorak u zajednici demokratskih država, iako je i tada iz više-manje istih krugova su dolazili prigovori protiv članstva u NATO-u, al to je sad povijest. Ono što ću ponovit, biti za Hrvatsku, neovisnu Hrvatsku znači biti za demokraciju, biti za obranu perspektive neovisne demokratske Hrvatske znači dat svoj

predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću jer iako će se čuti danas također u raspravi da su svi zaslužni, postoje oni koji znaju i mogu, koji rade ustrajno i ostvaruju ciljeve. Ovo nije prvi u ovoj godini, nam je treći cilj kojeg smo postavili i mislim da smo tu pokazali da se sve može kad postoje ljudi koji znaju, mogu i hoće nešto napraviti za sve nas, naravno da svi vole pobjednike i svi kažu i mi čestitamo. Znamo mi što se događalo i nećemo to preskakat, a da bi se stvorila razlika evo ja ću vam postavit pitanje, s obzirom da nas se često uspoređuje s Bugarskom i s Rumunjskom, da smo uvijek gori od njih, da mi ne znamo ništa što znaju oni itd., što se to sad desilo da je ostvaren jedan cilj, mi ga jesmo ostvarili, oni nisu i kako je to izgledalo onog zadnjeg dana 8. prosinca, što se to tamo događalo i zbog čega ipak se ovo desilo za RH, a nije za te dve, dvije države koje nam oporba stalno stavlja na, na tron kako, kao države koje mi moramo slijediti i koje su uvijek bolje od nas? **Božinović, Davor (HDZ)** Kolega Boriću, ja vam iz svog begronda sigurno ne mogu reć ništa loše o bilo kojoj državi, pogotovo našim partnerima u EU i mi stvarno želimo da čim prije se pridruže i Hrvatskoj i uđu u schengentsko područje. Vidite, mi smo na svim područjima, dakle ne samo kad govorimo o schengenskom AQI-u, napravili iskorake i znali smo kad dođemo pred komisiju da neće moć reći ništa kontra nas, pa ako hoćete i ovaj dio o kojem smo nešto čuli, radnog dogovora sa Uredom europskog javnog tužitelja, našoj potpunoj transparentnosti, potpunoj predanosti naše Vlade da radi sve i u svim segmentima kako bi se Hrvatska pozicionirala kao država koju jednostavno ne možeš ne primit u elitno društvo. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Zahvaljujem se. Kolegica Peović ima posljednju repliku. Da, rekla bi nešto o tome kako Hrvatsku ne možeš primit u elitno društvo. Naravno da će našim ljudima biti lakše bez granične kontrole, no isto tako treba biti pošten i reći da smo primljeni u schengentski prostor usprkos našem odnosu prema imigrantima, ilegalnim push-backovima i dokumentiranom nasilju koje je kulminiralo smrću 6-godišnje djevojčice Madine koja je prelazila znači željeznički prijelaz. Demokracija nije ministre Božinović tjerati 6-godišnje dijete da hoda po željezničkoj prugi i nakon toga umanjivati smrt tog djeteta. Zbog toga bi vam postavila pitanje,

230., 238.. Kolegice Peović, u niz navrata i ministarstvo i ministar i djelatnici policijske uprave gdje se slučaj dogodio žalili su za tim događajem. Dakle, nevjerojatna je stvar da vi iz onog vrhunski odrađenog posla, vrlo složenog, vrlo teškog za djelatnike policije izdvojite jedan slučaj što se događa vezano za Schengen. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Niste povrijedili poslovnik, niste naveli na koji način je povrijeđen, ovo ste replicirali, tako da ćete dobit opomenu, a povredu poslovnika prijavljuje kolegica Peović. 238., ne samo da vrijeđate mene nego vrijeđate i policiju hrvatsku jer nije riječ ovdje o tome da se hrvatska policija dovodi u neugodnu poziciju, nego se dovodi u neugodnu poziciju s moje strane barem, ministar Božinović koji da ima i malo morala

Peović/…ilegalnim postupcima hrvatske policije koju je naredio ministar Božinović koje su doveli do smrti djeteta. kao što će dobit pretpostavljam i kolega Šašlin, izvolite Stipane. **Šašlin, Stipan (HDZ)** Da, drago mi je predsjedavajući. Poštovani gospodine ministre Članak 238., gospođa doista, doista obmanjuje javnost, pokušava barem obmaniti cijele Hrvatske. Ja ću vam reći konkretno, sjetite se u vrijeme vlade gospodina Milanovića kad je u jednome danu preko Batinskog mosta prešlo 2,5 tisuće ilegalnih migranata u 2 sata.

jer ste dobili opomenu da ne dobijete još jednu. Mislim da nema smisla dobro je da ste se odustali od ovoga. Odgovor na repliku će sada dat ministar Božinović. Gospođa Peović, ja sam u više navrata jučer kazao da je taj slučaj za sve nas bio šok, za mene osobno traumatičan i da smo iz njega pokušali izvući ono najbolje jer imamo odgovornost za sustav. Slučaj Madina i greške se proučavaju i mora ih proći svi policijski službenici na Policijskoj akademiji, pogotovo oni koji rade iako možemo sada na, na granicama, i to i je svrha, to i je svrha da se popravljamo u tome u svim tim kritičnim situacijama kojih ima i može biti. I to je

238., moram reagirati, znači da je vaše žaljenje iskreno onda ne biste uložili žalbu Europskom sudu za ljudska prava. Znači ne možete pričati jednu stvar nama ovdje, a tamo prema van imati sasvim drugu priču što je mislim klasika da se razumijemo i u drugim područjima HDZ-ovog političkog rada. I vezano uz radnike, nama se govori o visokoj cijeni radne snage, a vani se investitorima govori o niskoj cijeni radne snage, ali nemojte, budite dosljedni …/Upadica: Isteklo, isteklo je Ne, nažalost ovo je povreda nema pravo ministar dati odgovor, ali kolegica Jelkovac također misli da je povrijeđen Poslovnik. Kolegica Peović vi ste dobili opomenu, drugu. Hvala lijepo poštovani predsjedavajući. Kolegica je povrijedila Članak 238. Poslovnika, vrijeđa i nas zastupnike, a i ministra i dovodi javnost u zabludu na taj način. Kolegice Peović, ulaganje žalbe kao pravnog lijeka nema veze sa nečijim osobnim žaljenjem ili iskazivanje sućuti. To jednostavno ne možete dovoditi u vezu jedno sa drugim. I ovakav vaš način govora ustvari govori o tome kako vi želite obezvrijediti …/Upadica: I vaše vrijeme za obrazlaganje povrede je isteklo./… sve i to isto nije bila povreda Poslovnika jel, tako da ćete i vi morati kolegice dobit opomenu. Evo, sad smo odslušali uvodno izlaganje. Kao što smo rekli i odbori su obavili raspravu. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Znači ne žele, otvaram raspravu. Prvi je u ime Kluba zastupnika MOST-a kolega Marin Miletić na redu. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora gospodine Vidović, poštovana gospođo Kristina Zadro Omrčen, poštovani gospodine ministre sa svojim suradnicima, kolege vladajući, kolege iz oporbe, ja bih baš želio u ime Kluba MOST-a dati možda jedan malo širi pogled na sve i evo bit ću vam iskren kakav jesam. Hrvatska se ovim vratila kući. Hrvatska pripada zapadu. Hrvatska je zemlja zapadne civilizacije i Hrvatska ovim ulaskom u Schengen slobodno možemo reći možda mi u oporbi ili ja osobno mogu biti malo snažniji na jeziku nego što je jezik diplomacije, na jedan način pobjegli smo i Rumunjskoj i Bugarskoj, nemamo ništa protiv tih država, Bogu hvala, želim i svojoj zemlji, uspješnost u svakom pogledu, ali Hrvatska, Hrvatska je ipak otišla naprijed. Mislim da je važno radi našeg naroda, građana koji nas gledaju progovoriti kako je Hrvatska '90. izašla iz jedne totalitarne države, iz jedne države koja nije poštivala mnoga osnovna, temeljna ljudska prava, a onda ako ste imali sreće onda ste dobili samo dugotrajnu robiju, ako niste imali sreće onda ste ostali bez glave u toj totalitarnoj nedemokratskoj državi Jugoslaviji. Ja bi htio ovdje spomenuti fra Julijana Ramljaka iz Stankovaca kojeg poznajem osobno i sreo sam ga prilikom jednog hodočašća iz Rijeke u Međugorje pa smo završili u Drnišu, pješke smo išli prije dugo, dugo godina ko klinci i onda sam u stvari shvatio da on poznaje i mog oca odozdola. Fra Julija Ramljak je napisao mislim dvije ili tri knjige, Nečestiva urota, Urota nečastivog ako se dobro sjećam, kao student sam to još čitao na filozofiji i teologiji, dobije 16 godina robije u Jugoslaviji, 16 godina robije jer je usred propovijedi citirao proroka Izaiju koji je rekao sve što ne valja propast će. I onda je on nadodao tako će propasti i ova država. I dobro je rekao. I radi te hrabrosti je dobio 16 godina robije. I to je ta Jugoslavija za kojom mi danas neki tu kmeče i plaću i prizivaju je u svojim snovima. Otkačite više od Hrvatske i od naše Domovine bar radi sve krvi onih hrvatskih branitelja i civila njih preko 15000, 15486 ako se ne varam koji su dali svoje živote za našu slobodu. I isto tako želim reći ja sam tad bio klinac, '79. sam godište. Dakle, imao sam oca koji je odlazio tamo gdje su trebali očevi odlazit u to vrijeme i moji na strani majke i oca su isto bili gdje muškarci idu kada Domovina zove. No, ne mogu reći dok je Vukovar krvario, Gospić bio u teškim fajtovima. Uvijek se sjećam branitelja Riječana koji su bili u Gospiću, pa kažu spusti se magla brate ono, magla se digne a neprijatelj ono prsa o prsa kaže on. Naši Riječani su bili gore. Dok su Osječani pjevali mi smo kao klinci to pjevali, šta sam imao 10, 11, 12 godina. Kako ide pjesma „Moj Osijek se neda i makar srušili sva ognjišta nikad neće tuđa noga kročit tu u moju Slavoniju!“ Dok je Dubrovnik krvario, Zadar, Šibenik neka mi zamjere, neka mi ne zamjere građani što sigurno sam zaboravio puno toga, a moji Riječani, Istrijani to vjerojatno znate Istrijani preko 95% odaziv na mobilizaciju. A moj prijatelj iz grupe iz navijačke skupine Armada, znači njih dvjestotinjak kao dragovoljci otišli Zoran Ćoro Miletić, Zoran Šalov, Alen Fučak u tigrove. To su moji prijatelji koje sam ja kao mulac gledao i poslije s njima utakmice išli su braniti Domovinu. I tada isto tako treba reći da na tom početku predsjednika Tuđmana i stvaranje Hrvatske nisu svi gledali blagonaklono. Mi znamo po pričama naših roditelja i oni koji su sudjelovali u obrani Hrvatske i stvaranju Hrvatske. Sjećamo se svi embargo na uvoz oružja, pa da prostite znamo priče kako se švercalo oružje u brašnu koje se dovozio ovdje da obranimo svoju zemlju i svoj dom. I sada od jedne takve, oprostite mi na emocijama uvijek kad govorim o Hrvatskoj, srce mi valjda. Od jedne takve tadašnje Hrvatske mi danas imamo našu zemlju evo nas, vratili smo se kući. I ja nemam nikakav problem uvijek čestitati za sve šta po svojoj savjesti kao što sam ministre za ono šta po svojoj savjesti mislim da nije bilo dobro kritizirao vas. Ja sam potpuno uvjeren u to da je to istina, znači iz moje perspektive ali uvažavam da netko drugi misli da nije. Ali ovdje držim da u ime kluba MOST-a ništa drugo nisam mogao reći nego čestitam vama, a onda radi opet moje vlastite savjesti, pravednosti mislim da je dobro čestitati svakom diplomatu, pa reći ću i svakom svećeniku i svima onima koji su doprinijeli u toj diplomaciji, a onda i svima onima koji su bili nešto manji ali su bili u određeno doba na vlasti. I držim da je to uistinu uspjeh cijele Hrvatske, a pritom naravno da uzima pravo onima koji ima legitimitet i koji vodite. Schengen rekao sam ministru u replici definitivno i čuli smo ovdje od kolega. Mislim da je ministar rekao da se očekuje cestovni promet više od sto milijuna eura ako se ne varam godišnje. Znamo svi koliko frustrirajuće je bilo gledati turiste koji su u kolonama stajali i na granicama onda Slovence malo naljutimo, pa onda nam tamo čovječe drže nas susjedi pa ljudi ono dobiju živčani slom je li na putu dok uđu u Hrvatsku. I toga više nema. Česi i cijela priča, svih onih turista koji iz cijele Europe će dolaziti u Hrvatsku. I to je zasigurno sve dobro. I ja osobno evo pohvaljujem sve to dobro što će donijeti. Čuli smo ovdje od kolega zastupnika, mislim da je kolega Cappelli govorio da su u nekim državama i do 10% digli cijelu priču je li prometa i svega i dao bog da to bude još više. Ono što mi u klubu MOST-a želimo ministre samo pretpostavljamo da vidite kako o tom razmišljate, ali i radi svoje savjesti. Znači sugerirati, potaknuti, senzibilizirati. Mi sad ulazimo u društvo 400 milijuna, 420 milijuna ljudi. A isto tako znamo da vrlo ozbiljne europske države Italija, Francuska, Njemačka koji imaju ozbiljne i sigurnosne procjene i koji imaju snažnu policiju da su na žalost imale nemile scene. To smo svi svjedoci. I na žalost terorističkih napada i nekih drugih i onaj veliki migrantski val kad je došao 2015.. Dobro, tad isto možemo reći da tad nije bilo Schengena. Jer mislim dizale su se mnoge granice, znam tamo i Česi i Slovaci su bili u nekim fajtovima. Isto sad smo čitali prepirke neke Talijana, Francuza ali dobro. U tom smo dvorištu, pa normalno je da svaka država se bori za neke svoje priče i čuva svoju sigurnost. To je meni isto logično. No, apeliramo na vas Hrvatska je jedna od najsigurnijih zemalja EU. Nisam gledao statistike jesmo li najsigurniji, ali znam da smo među najsigurnijim zemljama i kod nas se ljudi dobro osjećaju. I ljudi kad dođu u Hrvatsku mi još imamo ono što nije izgubljeno da naši klinci, mi koji imamo malo stariju djecu odu van, stvarno nemaš brige. Dakle, ono samo kažeš pazi na sebe i kako si ih odgojio, ali znaš da će doći kući u neko normalno doba bez nekih teškoća. I htjeli bi da Hrvatska ostane sigurna zemlja. Htjeli bi da vi koji imate veći legitimitet, jer vam je dano da upravljate, da čuvate našu zemlju, da čuvate nacionalne granice jer nacionalne granice su tu da se čuvaju pogotovo sad onaj dio tamo. Da građani Republike Hrvatske budu sigurni u Hrvatskoj i da svaki turist, svaki čovjek koji dođe u našu zemlju da se osjeća sigurnim. I mi u klubu MOST-a evo baš to nam je bila nekako posebno želja da to apostrofiramo i da ukažemo da vi koji ste na vlati sve date od sebe što možete da Hrvatska ostane sigurna. I drugo, često razgovaram sa policajcima, znam da ne postoji beskonačni izvor novaca, znam da bi vjerojatno da ga imamo svakom bi dali po 10, 15, 20 000 kuna, pa bi rekli evo ga, 3 hiljade eura pa budi sretan. Ja to razumijem, ali s druge strane isto razumijem da postoje neki prioriteti i sigurno među tim prioritetima je policija. Dakle, vojska i policija moraju biti sretni u jednoj državi koja brine za svoju sigurnost, pa učinite sve što možete da pomognete našim policajcima koji brinu o našoj sigurnosti, koji su sa nama na ulici ministre, koji tu ono kad mi imamo one noćne rasprave u pola noći idem kući, gledam ih ono. Kiša pada po njima, momci u nekim ono vjetrovkama. Meni stvarno muka dođe. Ne mogu puno, ali mogu vama evo govoriti koji imate moć da napravite što možete, da ti dečki znaju da brinemo o njima i da vi prvenstveno brinete o njima. Hvala. Zahvaljujem se. U ime kluba HDZ-a će govoriti kolega Stier, a iza njega kolega Budalić. **Stier, Davor Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred nama je paket zakona, odnosno dva prijedloga koja moramo usvojiti zbog toga što 1.1. Hrvatska ulazi u Schengen razlog za izniman ponos. Stoga čestitke cijeloj Vladi, vama potpredsjedniče osobno sa svim suradnicima, svim službama i u Ministarstvu unutarnjih poslova, diplomatskoj službi, svima onima koji su pridonijeli ovom uspjehu. Schengenska evaluacija koja je započeta 2016., dakle ista godina kada je i premijer Plenković preuzeo odgovornost za Vladu dogodila se u situaciji koju možda trebamo malo podsjetiti da vidimo kakav je bio taj proces. Tada 2016. na granici su se postavljale žilet žice. Postojala je opasnost, postojala su razmišljanja da Hrvatska bude svojevrsni hotspot. Opasnost da se EU dalje fragmentira, da se napravi Europa više brzina dijelom i danas možemo razmisliti o tome da možda se Europa organizira u koncentričnim krugovima one zemlje koje su u susjedstvu, one koji su kandidati za članstvo, one koje su u EU, ali nisu u Schengenu ili nisu u eurozoni, onda ona jezgra koja je i u eurozoni i u Schengenu, a još i neke u NATO savezu. Ali najopasnija opasnost je bila ta da Hrvatska iako članica EU ostane na periferiji te EU izvan Schengena, izvan eurozone. Međutim, čuli smo i premijera u ovoj sabornici više puta da će 2022. biti godina isporuke i doista osiguralo se i ulazak u euro zonu, a 8. prosinca i ulazak u Schengen. Dakle, kolegice i kolege ova Vlada jest srušila sve te zidove, sve te žice, sve te barijere. I zato kao što i potpredsjednik Božinović je više puta rekao za Hrvatsku danas više nema granica u Europi. Za Hrvate, za hrvatske građane više nema granica u Europi. I to je povijesni uspjeh Hrvatske. Kolegice i kolege to je i povijesni uspjeh za Europu, jer je Europa bila uspješna uvijek kada je rušila zidove, ne kada ih je gradila. Europa je bila uspješna kada je znala slušati riječi tadašnjeg Pape, danas sv. Ivana Pavla drugog kada je u Strasbourgu govorio da se treba maknuti ona željezna zavjesa, da Europa mora disati punim plućima, dva plućna krila zapadno i istočno. Kada je Europa bila sposobna entuzijastično pozdraviti i riječi velikog američkog saveznika Ronalda Regana kada je u Berlinu rekao gospodine Gorbačov srušite taj zid. Taj duh možda se malo zaboravio, možda je taj elan malo popustio. Ali nove geopolitičke prilike koje su stvorene na žalost ruskom agresijom na Ukrajinu su vratile Europu upravo na taj duh. I o tome moramo danas razmisliti kada Ruska Federacija želi postaviti jedan novi zid da bi spriječila ukrajinskom narodu svoju europsku perspektivu. I o tome moramo mi odlučiti i to ovaj tjedan. u tom duhu je i ova odluka o ulasku Hrvatske u Schengen upravo jedan uspjeh za Europu jer je Hrvatska tu primjer zemlje koja je te zidove uspjela srušit, koja je te barijere maknula, koja je maknula te granice. I to je primjer i drugima i to je za nas razlog za ponos. Danas ćemo raspravljati na primjer o donošenju nekih odluka poput ETIAS-a, ali kada o tome govorimo imamo u vidu da i mi želimo te granice Europe pomaknuti dalje prema jugoistoku. I kada danas raspravljamo na primjer od ETIAS-u mislimo i znamo da želimo na primjer da Europa uključi i BiH i sve zemlje jugoistoka Europe koje su spremne prihvatiti europske vrijednosti na isti način na koji je Njemačka htjela pomaknuti te granice prema istoku '89. kada je postigla ujedinjenje na isti način na koji danas Poljska želi te granice pomaknuti dalje prema istoku da se uključi i Ukrajina, tako je i u našem strateškom interesu da se granice te Europe pomaknu dalje prema jugoistoku. O tome, o ETIAS-u i o drugim elementima ovih zakonskih prijedloga će kolega Budalić govoriti više u detalje. Sa moje strane i dalje još jednom čestitke potpredsjedniče na ovom uspjehu. U teškim geopolitičkim okolnostima kada su se pojavile one iste prepreke koja su se znale pojaviti kad smo se borili za međunarodno priznanje Hrvatske, za ulazak u NATO, pa i za ulazak u EU. Ali vi ste uspjeli u tome i zbog toga puna podrška i priznanje. Hvala vam. **Budalić, Ivan (HDZ)** Poštovani potpredsjedniče sabora, poštovani potpredsjedniče Vlade sa suradnicima, kolegice i kolege. Schengentsko područje jedno je od glavnih postignuća europskog projekta, pokrenuto je 1985.g. kao međuvladin projekt 5 država članica EU-a, Francuske, Njemačke, Belgije, Nizozemske i Luksemburga. Postupno se proširilo u najveće područje slobodnog putovanja na svijetu. Schengentsko područje omogućuje slobodno putovanje među državama članicama za više od 400 milijuna kuna, 400 milijuna ljudi bez prolaska graničnih kontrola. Kontrole državne granice u smislu ovog zakona je kontrola prelaska državne granice i zaštita državne granice, a obavlja se radi osiguranja nepovredivosti državne granice i državnog područja RH, zašite života i zdravlja ljudi, sprječavanje i otkrivanje kaznenih djela i prekršaja, te otkrivanje i pronalaska počinitelja istih, sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje i otkrivanje drugih opasnosti za javnu sigurnost, pravni poredak i nacionalnu sigurnost. Nadzor državne granice obavlja se uzimajući u obzir procjenu rizika za unutarnju sigurnost i procjene prijetnji koje bi mogle ugroziti sigurnost granice. Ako su ispunjeni uvjeti propisani odredbama Poglavlja 2. privremeno ponovno uvođenje nadzora državne granice na unutarnjim granicama Uredbe EU-a Vlada RH na prijedlog ministra unutarnjih poslova donosi odluku o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama. Ako se odlukom iz ovog članka privremeno ponovno uvede nadzor nad jednom ili više unutarnjih granica RH ili na njihovim dijelovima ili se odluči produljiti privremeno ponovno uvođenje nadzora, ponovno uvođenje nadzora, MUP o tome obavješćuje ostale države članice i Europsku komisiju, te na njezin zahtjev dostavlja tražene dodatne informacije. Ministarstvo u suradnji s Europskom komisijom obavješćuje javnost o odluci o privremenom ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama. Izvješće o privremeno ponovnom uvođenju nadzora državne granice na unutarnjim granicama Europskom parlamentu, Vijeću i Europskoj komisiji podnosi Vlada RH. Budući da je tekst Zakona o nadzoru pretrpio brojne izmjene i dopune, opisanim izmjenama i dopunama Zakona o nadzoru državne granice otklonit će se uočeni nedostaci pojedinih odredbi koji su tijekom primjene Zakona o nadzoru državne granice stvarali poteškoće u primjeni, te će se Zakon o nadzoru državne granice u potpunosti uskladiti s odredbama Zakona, Zakonika o schengentskim granicama, kao i s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća Europe od 20. prosinca 2006.g. kojim se utvrđuju pravila o malograničnom prometu na vanjskim granicama država članica. Za provedbu ovog zakona nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Državnom proračunu RH, te će Klub zastupnika zastupnika HDZ-a podržati prijedlog Zakona o nadzoru državne granice. Ja bi se na kraju još zahvalio ministru unutarnjih poslova na izvrsno odrađenom poslu. Tu je važno još istaknuti, kolega Miletić je spomenio hrvatske branitelje, ja bi posebno dotakao one koji nisu danas s nama, koji su se ugradili u temelje ove državnosti, čija je i želja i nada bila upravo EU integracija i samostalnost RH, pa evo još jednom se zahvaljujem svima na tom velikom doprinosu, hvala lijepo. U ime Kluba Socijaldemokrata govorit će kolega Nikša Vukas. Poštovani potpredsjedniče HS, potpredsjedniče Vlade sa suradnicima. Pa evo čuli smo manje-više iz izlaganja potpredsjednika Vlade i ministra unutarnjih poslova, kroz replike s jedne i s druge strane, ali teško je danas govoriti o Schengenu a da se ne vratimo 30.g. unazad. Kad vidimo koja postignuća smo sve trebali napraviti da bi uopće bili dio civilizirane Europe, da bi bili dio civilizirane demokratske slobodne Europe, trebali smo prvo stvoriti državu, pa smo je trebali obraniti, pa smo trebali dobiti međunarodno priznanje i mislim da uvijek neke ciljeve kad smo stavili da smo na kraju te ciljeve i ostvarili, ušli smo u EU, u NATO pakt i sada u vrijeme dok se rat vodi tek vidimo u biti, u Europi kad se vodi rat, vidimo koliko je bitno bit dio EU, koliko je bitno bit dio NATO pakta i mislim da danas prije svega možda još ni nismo ni svjesni šta Schengen znači za Hrvatsku, šta Schengen znači za nas osobne građane koji želimo putovati, šta znači Schengen za hrvatski turizam, šta znači Schengen za poduzetništvo. Prema tome, tko iole voli ovu državu i tko zna šta smo sve pretrpjeli u našoj i prošloj našoj povijesti mislim da nema spora o tome je li ulazak u Schengen velika stvar za Hrvatsku ili nije. U vrijeme dok sam vodio Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost svakodnevno sam bio u tijeku koliko u biti tih dokumenata, koliko je posla trebalo napravit da bi se ušlo u Schengen, pogotovo u vrijeme koje su iz dana u dan bile sve jače, taj pritisak je bio, s jedne strane si trebao zadržat svoj integritet i zaštititi granicu, s druge strane si trebao zaštititi ljudska prava, s treće strane imao si ljude koji uz sva povećanja i dan danas po meni radu za manje plaće nego kolko bi trebale imati. To je trebalo sve skupa izdržati i u tom vremenu je trebalo ić lagano i ispregovarati ulazak u Schengen tj. ispuniti sve one uvjete koje je EU stavila na na zadaću da se trebaju ispuniti i ovim putem prije svega čestitam i vama ministre i cjelokupnom MUP-u i svim ljudima koji su bili na bilo koji način uključeni u sam proces ulaska u Schengen. Kao što znate sam s Pelješca i sami znamo koliko nam je Pelješki most pomogao da brže dođemo do Zagreba, to je za mene, na neki način, još uvijek kad idem sad preko ljeta dolje, teško mi je ono i zamisliti koji je to sam napor sam napor bio kad si trebao ići kroz Neum, kad si trebao čekati tamo na granici, pa jedan dan možeš čekati sat, jedan dan 20 minuta, jedan dan možeš čekat 5 sati. Bio sam u prilici kad sam čekao i pola sata, kad sam prošao za 10 minuta, ali kad sam čekao i 7 sati pa kad imaš dvoje male djece pa ta na toj vrućini, to su stvarno stvari koje tko nije to prošao, ne može o temu ni raspravljati. A sad zamislite, došli smo u situaciju da možemo sjesti u auto i otići u Njemačku, Belgiju, Francusku bez ikakvih dokumenata, bez ikakvih čekanja na granici, mislim da će naši ljudi koji odu već ove godine na skijanje moći, vidjet će sve te benefite Schengena, jedne godine sam i tu čekao 5 sati, nije se mogla preći granica sa Slovenijom jer je bila ogromna Prema tome, tu svake čestitke i mislim da ić sad tražiti neke zamjerke ili ić vagat koja je Vlada više napravila, koja manje, mislim da je svak napravio koliko je znao, mogućnosti u kojim je to radio, ono što je najbitnije, da smo sada dio Schengena, ali ono što me najviše u vašoj izjavi, ministre, razveselilo zbog države, da će bit tih 240 milijuna uloženo u MUP jer znam da na granicama trebaju i termovizijske kamere, trebaju umjetna inteligencija, treba i opremit našu policiju jer sigurno da taj migrantski proces sigurno neće oslabiti on se sada malo primirio, ali pitanje je dana kada će tu biti i veći pritisak. Ono što sada moramo kada smo Schengen ostvarili, mislim da moramo do kraja modernizirati da moramo do kraja modernizirati, pogotovo vanjske granice i tim ljudima koji rade stvoriti uvjete da jednostavno sa lakoćom mogu raditi taj ozbiljan posao, da moraju biti svjesni tog posla, a isto tako moramo i povući pouku iz nažalost tragičnog događaja sa djevojčicom koji se dogodio i mislim da nam to uvijek treba nekako svijetliti nad glavom da se takve stvari ne bi više događale i ono što moramo prije svega, kroz sustav MUP-a, moramo raditi na edukaciji djelatnika koji rade na granici. Mislim da tu treba uključiti respektabilne timove i na bazi psihe i na bazi svega, razumijete jer i kada smo imali onaj, .../nerazumljivo/... unutarnje politike i ljudskih prava, tu je stvarno mala granica gdje se može od zaštite granica doći do nekih brutalnih stvari koje uopće nisu s ljudske strane dobre, a niti za reputaciju Hrvatske nisu dobre. Mislim da tu moramo još, imamo prostora za to sve skupa unaprijediti i ono što hrvatska država mora težiti da pomognemo sigurno BiH da i ona sama krene u taj postupak težnje prema ulasku u EU jer sigurno da u vrijeme turističke sezone s jedne strane, u vrijeme svih problema sa migrantima, da teško je čuvati granicu, kad pogledamo koliki su ti kilometri granice, koliki su kilometri morske granice i kad bi samo vidjeli u biti u jednoj smjeni koliko djelatnika MUP-a radi na granici, to su ogromne brojke, a onda znamo da i ti ljudi imaju i svoje obitelji i i otvaraju se i bolovanja i mislim, prema tome, trebamo prema tim djelatnicima stvarno vidjeti šta možemo napraviti da im se povećaju uvjeti, da se povećaju plaće i da ti ljudi budu svjesni koju odgovornu zadaću obnašaju. Prema tome, ovo su dva zakona o nadzoru državne granice i o strancima. Bitno je i ovdje da ovaj Zakon o strancima svakako prilagodimo. Mi dobro znamo da sada je teško voditi više nekakvu svjesni migrantsku politiku jer vidimo po broju popisa stanovnika koliko nas je manje, tu sad treba vidjeti na, da taj Schengen nekako uskladimo i sve skupa i da vidimo kako možemo pomoći da i naselimo te dijelove Hrvatske koji su sada pusti, u kojima nitko ne živi i ja mislim da samim tim ulaskom u Schengen članicama smo EU i NATO pakta, da jednostavno moramo nastaviti na onome gdje još uvijek imamo puno prostora, a to je borba protiv korupcije, borba protiv nepotizma, troma nam je javna uprava, evo ja sam jutros išao nešto vezano za osobnu kartu, to su ogromne gužve, to su nerješivi problemi i mislim, ako ste mogli riješiti i Schengen, da možemo i riješiti tih 5, 6 sati čekanja za putovnicu, 5, 6 sati čekanja za osobnu iskaznicu. Meni je mali izgubio osobnu iskaznicu u Njemačkoj, netko je posao poštom i kaže, vrijedi osobna, ali ne vrijede e-Građani. Dajte malo se potrudite da stvarno tu, da to sve skupa napravimo, da jednostavno ljudi ne idu s mukom u policijsku postaju kad trebaju izvaditi neki dokumenat nego da u današnje vrijeme možemo čim više napraviti digitalno, ako treba otići potpis dat i otisak prsta, da to napravimo, glupo mi je da imamo otisak prsta u putovnici, a da onda opet mora dijete ići i dati za osobnu iskaznicu. Prema tome, ajmo vidjet šta možemo tu napravit, čisto da našim građanima olakšamo jer mislim da kad smo došli u EU, osnovali državu, zaštitili je, pa ajmo sad i zaštiti od korupcije i lopovluka i ajmo je, ajmo je na neki način prilagoditi građanima da ne moramo svaki doticaj sa nekakvom državnom upravom, da moramo nekoga zivkati na telefon ili da da jednostavno čekati i ono nikad se to ne riješi. Prema tome, što se tiče Schengena, podrška, Klub Socijaldemokrata će to sigurno podržati i mislim da treba sada nastaviti borbu protiv korupcije i da moramo riješiti javnu upravu i ljude platiti koji rade odgovorne poslove. Hvala. Hvala lijepo. U ime Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka kolegica Ivana Kekin. Hvala predsjedavajući. Poštovani ministre sa suradnicima, poštovani zastupnici. Dakle raspravljamo danas o dva zakona koji su pred nama zbog činjenice da od 1.1. smo konačno punopravna članica Schengena i ponavljam svoju čestitku, dakako, svima koji su doprinijeli. Velik je to uspjeh, ali ne možemo ne primijetiti da je on nažalost došao dosta kasno tj. nakon punih 9.g. punopravnog članstva RH u EU. U zadnjem proširenju EU 2004. sve zemlje koje su ušle tada osim Rumunjske i Bugarske u Schengen su ušle već 2007., dakle 3.g. nakon, nama je trebalo 9 iako postoje olakotne okolnosti, dakle u međuvremenu su se postrožili kriteriji i došlo je do naglog priljeva ljudi, znamo 2015., 9.g. je puno i dio razloga leži u tome, u problemima koji su se presporo rješavali i koje smo sami generirali i gdje smo si sami bacili klipove pod noge. Jedan od tih klipova je svakako i neznanje i bahatost rekla bih u zaštititi vanjske granice u skladu s vladavinom prava i ljudskih prava. Sve ono što se desilo nakon 2017., 21. studenog, dakle nakon push-backa i stradanja djevojčice Madine i njene obitelji, snažno se odražavalo na naš proces priključenja Schengenu. Da je MUP tu igrao fer, da se nije zataškavalo povreda ljudskih prava, da se nije poticalo nasilje nad migrantima, da se nije lažno proganjalo i zastrašivalo aktiviste za ljudska prava i odvjetnike Madinine obitelji, da se nije skrivalo međunarodno izvješće o stanju na granici i slično puno prije bi postali punopravna članica, ovako smo u Schengen ušli kasno i to pognute, a ne podignute glave. Prva smo zemlja čiji ulazak nije bezuvjetan već je do neke mjere uvjetovan dodatnim nadzornim mehanizmima. Dozvolite da ovdje pročitam ono što je kroz amandman Odbora za građanske slobode Europskog parlamenta ušlo u konačnu odluku o našem ulasku u Schengen. Pročitat ću to ovdje u HS kako se ne bi opet pokušavalo staviti ispod radara one obveze koje smo dodatno dobili samo zato jer nismo znali upravljati granicom. Dakle tako kaže, Hrvatska bi trebala obavijestiti EU parlament i vijeće u pisanom obliku u 6 mjeseci od datuma stupanja na snagu ove odluke o daljnjim mjerama poduzetim na temelju akcijskog plana u području upravljanja vanjskim granicama i provedbi svih mjera koje su u vezi s tim u tijeku, što se odnosi i na nezavisni mehanizam nadzora postupanja policijskih službenika. I uz to kažu, nakon stupanja na snagu ove odluke komisija bi u svoj godišnji program evaluacije trebala uključiti ili periodičnu ili tematsku evaluaciju primjene schengentske pravne stečevine u području upravljanja vanjskim granicama u Hrvatskoj koja će uključivati i pitanja povezana sa situacijom u pogledu temeljnih prava. S obzirom na izvješća i navode o zlostavljanju i odgurivanju migranata na granicama ta bi evaluacija trebala uključivati posjet Hrvatskoj i godišnje praćenje ponovno uspostavljenog nezavisnog mehanizma nadzora nad vanjskim granicama. Komisija bi trebala dati odgovarajuće preporuke za mjere usmjerene na uklanjanje svih utvrđenih nedostataka, te pružati jasne i redovite informacije o njima. Dakle, vidljivo je kako nas u narednom periodu očekuje kao punopravnu punopravnu članicu Schengena obaveza da promijenimo politiku zlostavljanja i odgurivanja migranata. To je bilo vidljivo i iz nedavnog saslušanja sadašnje državne tajnice Terezije Gras pred Odborom za građanske slobode EU parlamenta u njenoj ambiciji da postane šefica Frontexa. Iz pitanja euro zastupnika i zastupnica iz svih političkih opcija bilo je razvidno da problemi vezani uz ljudska prava i vladavinu prava na granici su i dalje veliki teret našoj zemlji, a i kandidaturi državne tajnice na željenu funkciju. Zato mi iz zeleno-lijevog bloka očekujemo i opet ponavljamo kako je potrebno napraviti odlučan zaokret u toj politici. To je moguće samo ako se da prostor unutar policije i MUP-a onim ljudima koji znaju i žele postaviti politiku zaštite vanjske granice na način da bude u skladu sa zaštitom vladavine prava i sa zaštitom ljudskih prava. Dosadašnji ljudi nisu se pokazali dorasli tom zadatku. U tom smislu u sklopu ovih schengenskih izmjena Zakona o nadzoru državne granice slobodni smo primijetiti kako se propustila već sada prilika da se napravi taj zaokret. On se mogao napraviti u pogledu uvođenja u ovaj zakon definicije tog nezavisnog mehanizma nadzora kojeg ste i vi spominjali, a koji nam je zbog već spomenutog bio nametnut od strane Europske komisije i koji će najvjerojatnije postati mehanizam i za druge članice EU. Mi nismo zadovoljni načinom na koji je on definiran jer držimo da je njegova nezavisnost na krajnje klimavim nogama, ali držimo da bi bio važan iskorak da se taj mehanizam ugradi upravo u ovaj zakon u onom opsegu koji se odnosi na nadzor postupanja na vanjskoj granici, te da se za nepoštivanje ili ometanje rada toga mehanizma predvide jasne sankcije unutar ovog zakona jer nema sankcija ako se to ne dogodi. Dodano, kroz amandman, a temeljem nažalost loših iskustava postupanja granične policije nad migrantima na vanjskim granicama ćemo predložiti jasnije kažnjavanje onih koji ne surađuju ili ometaju rad nezavisnog mehanizma nadzora. U izmjenama i dopunama Zakona o strancima najvećim dijelom mijenjaju se odredbe vezane za vizni režim, no ja bi se osvrnula malo supstancijalne po izmjene pojedinih članaka. U čl. 23. kojim se mijenja čl. 31. propisuje se vezano uz produljenje kratkotrajne vize procedura po kojoj se mora pribaviti niz mišljenja od nadležnih tijela, a jedno od tih tijela je i SOA. Mi ne vidimo nikakav opravdani razlog zašto bi se za svako produljenje kratkotrajne vize o istome morala očitovati SOA. To je pretjerano zatrpavanje SOA-e poslovima i pretjerano moguće zadiranje u privatnost svih osoba koje žele produžiti kratkotrajni boravak, držimo da je dovoljno da MUP ustanovi da osoba koja traži produljenje nije povrijedila zakone RH i nema potrebe za to kao pravilo uključivati SOA-u nego samo u onim slučajevima gdje postoje naznake da bi takvo produljenje moglo utjecati na nacionalnu sigurnost. U čl. 29. dodaje se novi čl. 37.a. koji definira suradnju s tzv. vanjskim pružateljem usluge, a kako bi isti sudjelovao u prikupljanju zahtjeva za izdavanje viza i baratao osobnim podacima, uključujući i one biometrijske podnositelja zahtjeva. Ovu odredbu držimo iznimno problematičnom jer predviđa da nedefinirani tzv. vanjski pružatelji usluga odrađuju posao MUP-a. Još je gore što i ovako napisan članak ne isključuje mogućnost da te poslove od iznimnog javnog interesa se prebaci privatnim tvrtkama koje će tada baratati osjetljivim osobnim podacima, držimo ovu izmjenu potpuno neprihvatljivom i tražimo brisanje ovog članka. I konačno na kraju želimo dati jedan načelni komentar na Zakon o strancima. Iz javnog savjetovanja vezanog za ovaj zakon saznali smo da je MUP 11.10. ove godine osnovao međuresornu radnu skupinu za izradu izmjena i dopuna Zakona o strancima, a vezano za ulazak i boravak državljana trećih zemalja u svrhu zapošljavanja visokokvalificiranih radnika. Ovim putem apeliramo na MUP i na radnu grupu da sagledaju i mogućnost olakšavanja zapošljavanja i niskokvalificiranih radnika budući da se nalazimo kao zemlja u alarmantnoj situaciji manjka i potplaćenosti radne snage. U tom smislu slobodni smo predložiti i institut tzv. brze vize za kratkotrajni boravak, a koja bi se mogla odobriti i ilegalnim migrantima koji se zateknu na teritoriju Republike Hrvatske, a možda bi kada bi imali neke informacije i prilike se mogli uključiti u domaće tržište rada. Sada se nalazimo u paradoksalnoj situaciji da s jedne strane svi pričaju kako nema radnika, a s druge strane par metara dalje od njih imamo ljude koji se pokušavaju protjerati iz Hrvatske i da ilegalne migrante na granicama push-backamo. Zato apeliramo da se istima koji to žele pruži mogućnost boravka radi zapošljavanja. Na taj način će se pružiti prilika i onim državljanima trećih zemalja, a koje nemaju pristup posredničkim agencijama za zapošljavanjem. Mi se danas uvelike oslanjamo na posredničke agencije za zapošljavanje stranaca, a propuštamo priliku za tzv. neposredno zapošljavanje ljudi koji dođu na teritorij Republike Hrvatske. Za te potrebe može se izgraditi minimalna lokalna infrastruktura za uključivanje u radni odnos migranata. Konačno iskoristiti ćemo ovu priliku još jednom, da još jednom apeliramo da izmjenama Zakona o međunarodnoj i privremenoj zaštiti a kojeg čekamo u drugom čitanju u Saboru omogućite pravo na rad i tražiteljima azila odmah, tj. od dana podnošenja zahtjeva za azil. Hvala. Hvala vama. Imamo povredu Poslovnika kolega Damir Habijan. **Habijan, Damir (HDZ)** Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Slušajući raspravu u ime kluba kolegice Kekin imao sam dojam da smo danas u rumunjskom ili bugarskom Parlamentu, u zemljama koje nisu dobile zeleno svjetlo za ulazak u Schengen. Govorili ste Republika Hrvatska je ušla prekasno u Schengenski prostor, pa bih vas ja podsjetio na vaš pod navodnicima doprinos vas i vaših članica i članova iz aktivističkih grupa koji ste ja ne bih baš rekao puno doprinijeli, odnosno što više napravili nekoliko koraka nazad i otežali upravo da bi prije ušli u Schengen. I čime je prekršila Poslovnik to niste objasnili, pa ste dobili opomenu kolega Habijan. Sad će kolegica Dalija Orešković u ime Kluba zastupnika CENTRA i GLAS-a govoriti. Izvolite. Zahvaljujem predsjedavatelju. Kolegice i kolege, za početak pročitat ću uvodnu rečenicu iz prijedloga obrazloženja ovog zakona. Jedan od strateških ciljeva, ali i obaveza preuzetih potpisivanjem i ratificiranjem ugovora o pristupanju Republike Hrvatske EU jest puna primjena Schengenske pravne stečevine. Dakle, strateški cilj ali i obaveza koja proizlazi iz članstva u EU. Pa mi dopustite da naglasim da je hrvatski europski put započeo 2003. godine. započeo 2003. godine. Oko toga nikada nije bilo prijepora na političkoj sceni, bila je to praktički jednoglasna odluka o glavnom vanjsko-političkom strateškom cilju Republike Hrvatske. Danas takve unisonosti ni u kom pitanju i segmentu djelovanja politike bilo unutarnje ili vanjske na žalost više nema. A zašto to ističem? Zbog svih ovih hvalospjeva koje smo u vašim HDZ-ovskim replikama slušali čitavog jutra. Svi smo sretni što je Hrvatska postala dio Schengenskog prostora, ali prisvajati do sebi, isključivo sebi u zasluge to je upravo ono što HDZ i inače čini – prisvaja i ono što je tuđe. Po tome ste doista dosljedni. Nadalje želim reći da nije pobjeda sve što se pobjedom na prvi pogled čini. Neke pobjede su istovremeno i porazi, pa kad smo se već osvrnuli na Bugarsku i Rumunjsku koje nisu postale dio Schengenskog prostora prostora zbog toga što postoje ozbiljne zamjerke na način funkcioniranja njihove vladavine prava, na njihove borbe protiv korupcije treba naglasiti da i mi sa tim segmentima i nadalje imamo problema. Zapravo to je naš najveći unutarnji politički problem zbog kojeg imamo sve veći odljev naših stanovnika. Pa je onda s jedne strane i dobro da smo postali dio Schengenskog prostora ne samo radi benefita za turizam, nego i zbog dobrobiti tih naših dnevnih migranata koji će sada zapravo samo imati još više prilike i ta prilika će biti još lakša da uoče što je to drugačije evo čim se dotaknu Slovenije, a kamoli koje države dalje i zašto je životni standard u drugim državama debelo, debelo ispred i iznad standarda u Republici Hrvatskoj. Jer davnih dana kada smo se odlučili da želimo biti dio zapadne napredne Europe htjeli smo biti po stilu života slični njima a nekako nas kotač povijesti sve više i više vuče unazad. Pa onda tvrditi da kao što je to rekao ministar Božinović da smo na svim područjima napravili iskorake i da ničeg ov ovih rezultata ne bi bilo da nema političke volje naprosto je puka farsa. Postoji velika, velika diskrepancija i nesrazmjer i ne podudaranje između stvarnosti kako ju opisuju oni koji hvale uspjehe ove Vlade Andreja Plenkovića i života kojeg žive naši građani i gledaju ga iz prvog reda svakoga dana. Što će se vidjeti bržim i lakšim prelaskom bez kontrole unutarnjih granica? druge članice EU po svom pravnom poretku pouzdanije, što tamo znači pravna sigurnost, što tamo znači predvidivost pravnih normi i učinkovito pravosuđe? Što znači neovisne državne institucije i kontrolna tijela, a pogotovo u borbi protiv korupcije. Nemamo se s čime pohvaliti u situaciji kada i jedne te iste predmete naše Državno odvjetništvo ili ne vidi ili drži u ladici pa su nam potrebni djelatnici iz Europskog ureda tužitelja da nastave progon tamo gdje Republika Hrvatska nije smatrala da za kazneni progon ima mjesta. I sve su to propusti ove Vlade Andreja Plenkovića. A to što je na razini EU ponovno kao i kada smo ulazili Hrvatskoj progledano kroz prste, e to je stvar nekih političkih dogovora, a da ne kažem i političke trgovine. Jer nisu niti sve odluke na razini tijela EU donesene u skladu sa stvarnim stanjem. Uvijek ima i lobiranja i utjecaja i dogovora i pregovora, a vidjeli smo kada su se provodila saslušanja na antikorupcijskom vijeću vezano za, vezano prljavih dogovora i prljavih ponuda ispod stola. O tome treba voditi računa jer u protivnom ovaj veliki uspjeh, načelni uspjeh RH može se pretvoriti u naše daljnje rastakanje našeg unutarnjeg pravnog poretka baš zato što sve ovo o čemu vi govorite

Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, poštovani državni tajniče, gospodine Božinoviću iznimno mi je drago vidjeti vas u sabornici onda znam da se nešto bitno događa. Zadnji put kad ste bili ste nas obavijesti da ćemo imati malo otežano kretanje zbog Covida, a sada nas obavještavate da ćemo imati malo olakšano kretanje zbog Schengena. a zašto sam spomenuo Covid? Naime, vi ste, vi ste ovoga i dalje šef stožera, poznatog stožera. U saboru vam se još uvijek primjenjuju ove mjere anti, anti ovoga Covid mjere tako da nam je ograničeno govorenje sa 15 na 10 minuta u ime kluba iako po Poslovniku koji je na snazi imamo pravo govoriti 15 minuta, pa tako ako možete nešto učiniti da se ipak vratimo na ovaj normalni Poslovnik. Čitajući prijedlog zakona uočio sam isto kao i gospođa Orešković, a to je ova rečenica da nam je potpisom pristupnog ugovora da smo dobili obaveze između ostalog i u, dakle i ove tzv. Schengenske obaveze. ugovor je inače potpisa Jadranka Kosor ako se ne varam, nju su vam izbacili iz HDZ-a, tako da ovaj, ne, ne, 2011. je potpisan ugovor nakon parlamentarnih izbora, 2013. smo ušli u EU. Tako da sve to, sve je to u nekakvom krugu dakle, željeli smo ući u EU, onda je zahtjev za pristupanje popisao 2003. Ivica Račan, a onda je ovoga 2011. potpisala pristupni ugovor Jadranka Kosor, a mislim da je predsjednik Josipović supotpisao, nisam siguran. Onda smo 2013. ušli u EU za vrijeme SDP-ove vlade i sada u Schengen za vrijeme HDZ-ove vlade. Dakle, sve nekakve, sve nekakve bitne, bitne događaje nam se ipak isprepliću sa generacijama hrvatskih političara različitih stranaka koje ostvare neki od bitnih generacijskih kako se kaže ciljeva pa tako i Schengen. Dakle, od 2015. 2015. godine prema riječima onih koji su u vladi Zorana Milanovića dakle bili za to zaduženi, to je kolega Ranko Ostojić, mi smo ustvari tehnički bili spremni i sada je naravno bilo ostalo pitanje političke volje jer u EU se ništa ne događa bez neke vrste pritiska ili nazovimo to ucjene. Pa tako i arbitražni sporazum sa Slovenijom je bila jedna vrsta ucjena na koju smo eto pristali 2/3 većinom u saboru i sam sam glasao za taj sporazum da bi na kraju, u drugom krugu u prvom smo bili aktivno suzdržani, da bi na kraju ipak taj sporazum iz njega opet izašli i opet skoro pa jednoglasno ili jednoglasno zato što smo od naših susjeda bili ovako, bio je jedan manji pokušaj prevare. Kolegica Orešković je također spomenula i ono šta jesmo čuli na antikorupcijskom vijeću o sisačkoj rafineriji, Schengenu, OECD-u itd., tako da ako smo i neku cijenu platili za to, naravno legitimno nadam se da, nadam se da nije prevelika. Ono što je paradoks je da će naši turisti, dakle da će naši građani moći sada bez zadržavanja za slovenskoj i na mađarskoj granici otići u inozemstvo, da će od 26. ožujka putnici u zrakoplovima moći prolaziti bez, ovaj kontrole dokumenata, a što se tiče turista koji dolaze u Hrvatsku i oni će moći lakše dolaziti u Hrvatsku. Međutim, šta će se njima olakšati? Više neće čekati na Bregani nego će čekati na Lučkom, onaj, barem vikendom. Dakle, to je, to sam inače vidio dakle na jednom portalu koji je ovako dosta zanimljivo rekao, dakle granične kućice više odlaze ali su one naplatne kućice na autocestama još uvijek preživjele. Dakle morat ćemo, morat i te gužve ljeti smanjiti kad smo ih već smanjili ovoga na granicama koje će nadam se otići i nadam se da neće biti potrebe da se vraćaju ko što se ona između Slovenije i Austrije povremeno vrati što zbog, najčešće zbog migranata. Što se tiče drugih odredbi ovog zakona, ovih, ova dva zakona, one nam nisu u tolikoj mjeri, u tolikoj mjeri sporne stoga koristim priliku da čestitam svima onima koji su doprinijeli na ulasku Hrvatske u Schengen. Zahvaljujem. Evo prije prelaska na pojedinačne rasprave, mislim da u ime predlagatelja gospodin ministar se želi još obratiti. Izvolite. uključen./… dame i gospodo zastupnici imam malo više vremena ovaj nego u onim kratkim replikama. Ponovit ću nekoliko stvari. Prije svega kad govorimo o zaštiti temeljnih prava ono što je Hrvatska napravila na tom planu ja se slažem da uvijek može i treba više, ali vas uvjeravam da nema niti jedne države članice Schengenskoga prostora koja je na tom području učinila više. Nekoliko puta je ovdje rečeno da smo bili prisiljeni uvesti nezavisni mehanizam zaštite odnosno nadzora nad radom policijskih službenika na vanjskoj granici što je apsolutno netočno. Hoće li on biti uveden na razini EU ja to ne znam jer oko toga nema suglasja. Mi smo napravili taj iskorak upravo zato da pokažemo svima da nam je do ljudskih prava stalo i sva ona područja koja propitkuje i neovisni mehanizam smo uveli u kurikulum edukacije Hrvatske policije. Dakle, svi ti slučajevi se istražuju i proučavaju na Policijskoj akademiji zajedno sa Frontexom, zajedno sa Agencijom za temeljna prava Fundamental Rights Agency, dakle ta agencija je napravila vodič za granične policije EU na temelju iskustava hrvatske granične policije. To ne znači da smo bezgrešni da nema grešaka i da ih neće biti. nisu to laboratorijski uvjeti u podnožju Plješivice ili ne znam na Savi kod Broda ili u istočnoj Slavoniji, ali ne samo da postoji volja, postoji i implementacija. I dosad je te naše edukacije prošlo više od 7.000 policajaca i to je posao koji ne staje. Nekima jednostavno ne odgovara da im to kažem, možda politički, ali je to tako i to nas zaustaviti neće baš znamo u kom smjeru idemo i gdje želimo vidjeti Hrvatsku. I što se tiče zasluga drugih, ponavljam siguran sam, a to će vjerojatno pokazati glasovanje da je volja bila i da odnosno želja je bila, postojala je ona će se očitovati danas, ali politička volja i znanje i želja nije jedno te isto. Vi ne možete kolega Bauk u vašem mandatu reći da ste dali sve za ovaj projekt ako ste ukinuli upravu za europske poslove u MUP-u. Pa tko je onda mogao odrediti taj posao? Ako niste išli na ministarskoj razini na sastanke vijeća osim par puta u Bruxellesu. Ako niste imali sastanke sa svojim kolegama, ja sam išao u Bundestag objašnjavat i to pred dva odbora, dva puta u Haag, u Helsinki, u Pariz dva puta. Vi u vašem mandatu to niste radili i zato kažem jedno je možda naknadna želja, a drugo je kad ideš napravit posao. Ukinut upravu koja je trebala sve ovo ovo organizirat, upravu za europsko zakonodavstvo koja je trebala implementirati sve te direktive. Nama su prijetile sankcije od Europske komisije jer primjerice Uredbu o Eurodacu nismo uveli u naš zakonodavni acquis. Prema tome, ne odričem stvarno nikome želju ali ne možete neke stvari izjednačit i nemojmo to raditi. Hvala vam. Imao replike, prvo ponovo u smislu da naš narod i javnost čuje što je istina. Na tragu toga zastupnica Kekin govori stalno kako je Hrvatska kasnila sa ulaskom u EU, kako je kasnila sa ulaskom u Schengenski prostor, zaboravlja totalno '90.-te godine, da smo mirno reintegrirali tak Podunavlje u '98. godini, sve to ona zaboravlja. Pa izgleda da je i zaboravila kako su nevladine organizacije od kojih su čak i njeni članovi tu sada sjede u saboru pisali tijelima EU prilikom neposredno ulaska u EU kako Hrvatska nije zadovoljila Poglavlje ljudskih prava i da im ne treba zatvoriti ta poglavlja, da treba nastaviti dalje pregovore sa EU i da Hrvatsku još ne treba primiti u EU.

i to ću reći u jednoj rečenici. Prije svakog vijeća ministara unutarnjih poslova je krenuo medijski orkestrirani napad u stranim i domaćim medijima na Hrvatsku policiju sa informacijama koje nisu mogli dobiti novinari koji sjede u Parizu i ne znam ni ja Berlinu. Toliko o tome. Što se tiče ovoga što je rekla gospođa Kekin, ona je govorila 9 godina kasnije. 2013. je donesena nova Uredba o Schengenskim evaluacijama koja je potpuno drugačije postavila ovaj proces nego što je bio prije Hrvatske. Dakle, sad ne govorimo o ratu, jednostavno ne možete uspoređivati sve one koji su ušli prije nas i nas. A mi kao što sam vam kazao više puta smo na najdužoj granici sa BiH uložili do dolaska ove Vlade praktički ništa. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Poštovani potpredsjedniče Vlade, dakle na razini političke odluke ja mislim da barem što se mene tiče nema uopće dvojbe da je za Hrvatsku izuzetno dobro da je od 1.1. imamo euro i od 1.1. da smo i od 1.1. da smo u Schengenu, dakle ja tu uopće ne dvojim, ja mislim da ćemo prave benefite koje imamo tek prepoznat, što ne znači da ne smijemo biti, da ne smijemo težiti odnosno moramo težit da budemo bolji, da budemo uspješniji, da zaista maksimalno otklonimo sve one prijepore koji mogu bit i koji će bit i dalje će bit, netko ko misli da će s ovim prestat, neće prestati i dalje će biti i mi ćemo na određeni način biti brana u odnosu na zemlje EU. Mene u kontekstu toga zanima što vi procjenjujete koji dio je naše granice u tom kontekstu najosjetljiviji? Hvala lijepo. **Božinović, Davor (HDZ)** Ja se ne mogu više složit s vama u odnosu na ono što ste rekli. Vidite, pitanje tih migrantskih valova je, i pritisaka, ne možete u svakom trenutku predvidjeti, dakle 2015. i'16. je išlo sve preko Hrvatske jer ovdje su se otvorila i vrata i prozori i okej, možemo reć da su to bile izbjeglice. Danas ste vidjeli države koje nisu ušle zato što je preusmjeren taj pravac preko Mađarske, a preusmjeren je zbog toga što je Hrvatska pokazala da je u stanju štitit granicu, a što se tiče budućnosti o tome mi je stvarno teško govorit, ali siguran sam i slažem se s vama, ovo je proces u kojem treba stalno napredovati i vjerujte u tom napredovanju…/Upadica Vidović: Je/… je Točno. Kolegice i kolege, našu raspravu nakratko će pratiti, sa nama su ovdje studenti Veleučilišta u Šibeniku, pa ih pozdravljamo…/Pljesak/….

međutim na tragu i prethodnog pitanja upućenog vama koje se tiče vladavine prava i borbe protiv korupcije ističem da su naši unutarnji kapaciteti u proteklih nekoliko godina praktički prepolovljeni, a da rezultati u borbi protiv korupcije su u jednom trajnom rapidnom padu i to je nešto što pada na teret ove Vlade jer je ograničila i ukinula dio ovlasti Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa jer nije ojačala kadrovske kapacitete USKOK-a i DORH-a, jer su sve ostale naše institucije na neki način kao zakočene i bit će im potrebna temeljita rekonstrukcija, da ne kažem i obnova kad se stvarno stvori politička volja za progon progon teške korupcije u vlastitim redovima, dakle to se odnosi na članove vaše Vlade, a i nekih ljudi koji su članovi vaše parlamentarne većine. Ja ću reć i ponovit ono što sam kazao, kako bi vi onda objasnili da u istraživačkom radu hrvatska policija bilježi 70% više otkrivenih djela koruptivnog karaktera nego ranije? Hrvatska policija, evo pogledajte, dobili ste kao saborski zastupnici to izvješće, ima najbolje rezultate u povijesti, kako biste to objasnili jer tu se ne radi o prijavama? Obično oni koji rade u koruptivnim radnjama jedni druge ne prijavljuju, tu se radi o istraživačkom i kad govorimo o istraživačima ja vas pozivam i kao saborske zastupnike istraživači oni koji otkriju, otkrivaju su jedino po zakonu policijski službenici, ne postoje drugi istraživači.

ali kad ste već postavili u formi pitanja kako to tumačim, pa nije problem to otkrivanje i istraživanje o kojem vi govorite i postotak koji se povećao na 70%, nego činjenica da od tog trenutka predmet ne ide dalje,

razumije/…onda još vremena. Kolegica Maja Grba Bujević replika, izvolite. **Grba-Bujević, Maja (HDZ)** Hvala g. potpredsjedniče sabora. Uvaženi ministre, sjećam se još onih dana upravljanja krizom, to me je na to podsjetilo i na sav onaj rad koji ste radili zajedno sa vašim djelatnicima, a vezan je upravo uz ovu pripremu za Schengen od povlačenja sredstava preko diplomatskih radnji koje ste provodili, stoga evo moju čestitku upućujem naravno vama i predsjedniku Vlade, ali zapravo i svim vašim suradnicima jer su sigurno podnijeli veliki teret da bi ovo zadovoljstvo danas ulaskom u Schengen bilo tako veliko, hvala vam najljepša. **Vidović,

Poštovani g. ministre, doista iskrene čestitke i vama i svim djelatnicima granične policije i svima onima koji su radili na ovome projektu na Schengenu. Zaista, mi koji živimo na granici, praktički moja Općina Draž graniči na sjeveru sa Republikom Mađarskom, granični prijelaz Duboševica, na istoku sa Srbijom granični prijelaz Batina, doista znamo što znači Schengen, što znači Schengen za cijelu Hrvatsku, a poglavito za nas koji smo na granici. Svaki dan živimo i susrećemo se s tim graničnim policajcima, vidimo kolke, kolka, kolki trud ulažu u sve to skupa da bi taj nadzor granice bio učinkovit, vidimo i tehnički napredak kod njih kolko su puno bolje opremljeni danas nego prije 7-8.g. i više ovaj i doista vjerujemo u ovo što ste i vi rekli da neće biti viška sada djelatnika granične policije, da će oni sa ove sjeverne granice praktički priječi

**Šimičević, Rade (HDZ)** Zahvaljujem potpredsjedniče. Poštovani ministre još jednom ja vam želim čestitati, dobili smo državu bez granica. Nije bilo lako doći do toga i svatko onaj tko omalovažava i bagatelizira zapravo je zlonamjeran čovjek. Jednostavno treba reći glasno i jasno da mi nismo mogli pregovarati o Schengenu 2003. nego 2013. kad smo ušli u EU. I jasno da na tom putu je bilo puno izazova, a pogotovo puno izazova za hrvatske policajce i hrvatske graničare koji su napravili izvrstan posao. kad je Austrija, odnosno Nizozemska bila, govorili o tom tko će ući u Schengen, tko neće onda su mediji bili puni svega i svačega, a sad kad je Hrvatska to uspjela svi junaci mukom zamukoše. Hvala lijepo. Izvolite ako imate potrebu odgovoriti. države imaju iako su članice EU i svoje viđenje i svoje prioritete. I u opravo u toj fazi završnice smo pristupali svakoj državi u skladu sa onim što je za njih bio izraz neke zabrinutosti i to je stvarno bio zahtjevan posao i na razini predsjednika Vlade i na razini ministra i suradnika. Ali eto, najvažnije da smo mi ostvarili rezultat. To se može samo napisati u knjizi, ne može se za govornicom o tome u par rečenica reći osim glavnog dojma, a to je da hrvatski građani od ovoga imaju veliku korist. To je najvažnije. **Vidović,

naša Vlada ukinula Upravu za europske poslove ili tako nešto u MUP-u. Kako nemam sad dovoljno vremena da provjerim po uredbama o unutarnjem ustrojstvu MUP-a od zadnjih nekoliko, desetak godina. Konzultirao sam bivšeg ministra unutarnjih poslova koji mi je rekao pa ja to prenosim ovdje da je tu upravu ukinula Vlada HDZ-a 2012. ili 2011. godine, zbog zapisnika. A inače politička volja se ponekad utvrđuje, a ponekad opovrgava organizacijskim stvarima. Mi smo vrlo jasno shvatili koja je bila politička volja Vlade HDZ-a u travnju 2016. kada je najavila ukidanje poreznog USKOK-a na primjer, ali to nije napravljeno.

međutim ono što vam želim reći zašto uprava? Jer prije sastanaka ministara postoji sastanak korepera. Prije sastanka korepera postoji sastanak radnih skupina. U to vrijeme iz Zagreba nisu išle instrukcije, niti za radne skupine, niti za korepera. Puno puta su ambasadori predstavljali Hrvatsku na sastancima gdje se kao trebalo odlučivati o Schengenu. Bili smo toliko u to vrijeme predani Schengenu, da nismo išli ni na sastanke vijeća, niti smo sa kolegama iz drugih zemalja o tome razgovarali. Možda vam je najbolje da pitate ljude u komisiji, oni to imaju sve ažurno zapisano. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo. Možete ići ministre na svoje mjesto. Sada prelazimo na pojedinačne rasprave. Prvi će govoriti kolega Domagoj Hajduković, izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče, kolegice i kolege. Ulazak u Schengenski prostor velika je stvar za Hrvatsku. I kolika je važnost i zapravo lukrativnost biti dio Schengenskog prostora. Mislim da dovoljno govori činjenica da je nekoliko zemalja koje nisu članice EU također dio Schengenskog prostora poput Norveške, Švicarske, Islanda itd. I govoriti o benefitima mislim da je isto tako potrebno, jer ulaskom u Schengen i ulaskom u eurozonu konačno ćemo završiti naš euro integracijski proces, procese koje smo započeli davne 2000. uopće kandidiranjem za ulazak u EU odnosno početkom 2000. I evo sad ih privodimo kraju. Međutim, tu se ponovno moram malo vratiti na zasluge kada odlazimo u inozemstvo i u zemlje koje pretendiraju biti članice EU uvijek govorimo kako je europski put, europske integracije, NATO pakt i slične vanjsko-političke stvari kako su to recimo to na čistom Hrvatskom joint venture stvari, zajednički napor. Znači, nešto što svi zajedno guramo nebitno oporba, nebitno vladajući te se stvari mijenjaju tijekom procesa. Ali ono što se ne smije mijenjati su ti ciljevi. I zato mi je žao što smo se uopće upleli u ovakve rasprave, jer sigurno je da svatko ima tko je u tome sudjelovao naravno konstruktivno barem malo zasluge u tome ulasku. I nabrajati sad sa ove govornice gdje sam bio i što sam govorio i kome i zašto Hrvatska treba ući u Schengen malo je po meni i deplasirano. Mislim da nitko ne odriče zaslužnosti i ove Vlade i premijera i ministra, ali isto tako mislim da je bitno prisjetiti se i nekih prije bez kojih ovoga također ne bi bilo. Na kraju dana govoriti o tome jesmo li uspjeli zato što imamo neku upravu, neko ministarstvo je još deplasiranije. Imamo mi puno uprava i tijela koje se bore protiv korupcije, pa nam to pomaže da smo manje korumpirana zemlja. Bojim se da ne, ali dobro. Vratimo se na nekoliko stvari koje mislim da su bitne kada govorimo o nadzoru granica. Budući da smo pod migrantskim pritiskom kako je ministar rekao migrantski pritisak se neće, neće popustiti on će se samo nastaviti, a naša je odgovornost time veća što smo sada i formalno ne samo vanjske granice EU, nego vanjska granica Schengena. Naš je problem to što naše susjedstvo se vrlo neodgovorno odnosi prema migracijama i što se često odgovornost rađe prebacuje sa državne na lokalnu razinu itd., nego što se neki problemi zaista rješavaju. I Hrvatska ne može utjecati ili može vrlo ograničeno na ono što se događa izvan naših granica. Podsjetit ću vas na različite kampove, na gotovo poluorganizirane prelaske ilegalne hrvatske granice itd., itd. I naravno da se neki nemili događaji događaju. Ono što mi trebamo sa naše strane napraviti je svaki takav događaj osuditi i procesuirati. Što smo koliko sam vidio u većini slučajeva i napravili. Također pioniri smo i tu treba naglasiti nezavisnog nadzornog mehanizma granice zajedno sa Finskom kao što je i rečeno, doduše neke kritike na takav mehanizam i dalje postoje. I prilikom posjeta recimo izvjestitelja o push-backovima Vijeće Europe također su neke kritike izražena, ali ono što je dodana vrijednost te kritike, bilo međunarodne zajednice bilo nevladinih organizacija, ali mislim da je malo neodgovorno kritike nevladinih organizacija doživljavati kao napad na nešto sa zlom namjernom, ne, sve te kritike nam trebaju pomoći u tome da sustav učinimo još boljim, još efikasnijim i da one stvari koje treba adresirati zaista i adresiramo. Znači bilo na vladine organizacije, bilo međunarodne organizacije svaku sugestiju treba dobro razmotriti i po mogućnosti ugraditi i u naš sustav. Kada govorio o nevladinim organizacija mnoge od njih su i uskočile pomažući migrantima ili pomažući, krpajući rupe koje su ostale zbog tromosti sustava i mislim da treba nevladine organizacije koje pomažu i koje su konstruktivne njegovati i ne otežavati im posao, ali naravno da među ima također ima kukolja, da ima onoga koji nemaju dobre namjere i koji se bave zapravo krijumčarenjem ljudi naravno da ima. No, ne trebamo zbog nekoliko takvih slučajeva jednu cijelu

dakle niko ne dvoji o tome o važnosti ulaska u Schengen i mislimo da je to za Hrvatsku izuzetno važno i izuzetno dobro. Ali ono što svakako treba naglasiti to sad u junačka prsa, zasluge i sve zajedno to bi se dalo svašta nešto o tome pričati, ali nisam repliku zato dala. Ja mislim da je odgovornost koju Hrvatska ima tek sad još pojačana, tek sad još veća. Dakle, mi imamo tu jednu dugu granicu koja je sa zemljama koje nisu u Schengenu. Što će budućnost donijeti naravno niko nema kuglu pa da vidi, ali će tu još biti uloga i značaj i još će se većim očima gledati sve što radimo. I zato nekako mi se i čini da i ovu raspravu i sve ostalo treba gledati u tom kontekstu što činiti da budemo bolji, što činiti da što manje zamjerki imamo. Hvala lijepo.

rekao sam i govorit ću ovako veliki projekti nadilaze jednu vladu, jednu stranku i jednu osobu. To su zajednički napori i ne pokušavajući umanjiti ovaj svečarski trenutak malo mi je ipak neugodno slušati kako se veliča lik i djelo samo jedne osobe ili jedne stranke. To jednostavno ne stoji i bilo bi nepošteno reći da je tako. S druge strane što se odgovornosti tiče apsolutno zapravo je ovaj zadnji dio rasprave bio posvećen tome. Trebamo prihvatiti svaku kritiku koja je konstruktivna i dobronamjerna koja nam i pomaže da budemo bolji upravo zbog toga da bi izbjegli moguće tragedije, nepravilnosti, što god želite loše u budućnosti kako bi poslali zapravo sliku o Hrvatskoj koja je odgovorna prema migracijama, ali isto tako da štiti sve one koji zaštitu trebaju. **Opačak Bilić, Marina (Socijaldemokrati)** Hvala lijepo potpredsjedniče. Kolega Hajduković vrlo ste jasno rekli da pozitivno gledate na ulazak Hrvatske u Schengenski prostor tu se dakako slažem s vama naravno jer nam to s jedne strane donosi tzv. brisanje, brisanje granica, ali opet ne smijemo zaboraviti niti našu najdužu kopnenu granicu sa BiH koja će zasigurno doživjeti još jedno dodatno učvršćivanje nadzora, pa evo pitam vas šta vi mislite koliko će zapravo ovaj novi sustav otežati promet i osoba i roba u prelasku granice i sam protok preko granice Hrvatska Bosna, naravno da će se tu i produljit vrijeme čekanja na granicama jer znamo da između ove dvije zemlje postoji vrlo snažna i gospodarska i kulturna i obiteljska veza pa evo vaš komentar na buduću situaciju s kojom ćemo se susresti. (Socijaldemokrati)** Svakako da će situacija biti izazovna, no ono što isto moramo istaknuti ovdje i MUP i policija se potrudila da taj prelazak i taj sustav što manje trpi i da naše veze i povijesne i gospodarske i sve ostale sa BiH ne trpe zbog ovoga. I zbog toga i Europskoj komisiji i Europskom parlamentu i ministarstvo i Vlada pa i evo neki saborski zastupnici koji zamislite nisu iz većine su često objašnjavali koliko je taj odnos poseban i koliko moramo biti malo neću reći liberalniji ali otvoreniji prema ovom problemu. No, ne moramo tu izmišljati toplu vodu, postoje režimi i postoje načini kako se to rješavalo i prije. Ako govorimo recimo o dnevnim migracijama, mnogi hrvatski građani su dnevno migrirali u Sloveniju raditi i nije bilo nekih problema tako da mislim da ni s ove strane ne bi trebalo biti. Roba je nešto

Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnikom, kolegice i kolege. Ja sam od onih koji dolaze za ovu govornicu i apsolutno ne skriva da sam fan toga da je Hrvatska ušla u EU, da je članica EU i da sve benefite koje iz toga treba dobiti dobiva i da je neusporedivo bolje za ovakvu jednu zemlju, da je u društvu boljih, uspješnijih, spretnijih nego da nije u tom društvu. I sigurna sam da je izuzetno važno sa 1.1. vezano uz korištenje eura, dakle jednako tako da je izuzetno važno to što je Hrvatska ušla u Schengenski prostor. Razmjene svih benefita koje ćemo dobiti s tim mislim da u ovom trenutku još ne možemo ni sagledati, nego ćemo ih tek sagledati u budućnosti. Ja moram priznati da sam značaj Schengena mogu vam reći na jednom odličnom primjeru. Naravno ništa nije počelo sa ovom Vladom bez obzira na sve stvari, neće ništa ni završiti sa ovom Vladom. Sjetite se koliko puta se otvarao i kamen temeljac polagao za Pelješki most. kad se je onda odlučilo i probati dobiti sredstva EU vezano uz Pelješki most i kad se išlo u sve rasprave i sve ostalo onda je bio jedan od sastanaka na kojem je nama kao Hrvatskoj rečeno sljedeće: Nemojte se bojati. Sredstva za pelješki most će prije ili kasnije će se uspjeti pelješki most isfinancirati sredstvima EU. Zašto? Jer se spaja, kad vi postanete, dakle to je bilo prije nego što je Hrvatska ušla u EU. Kaže kad vi postanete članice EU onda će biti most koji spaja dio EU sa dijelom EU. I tad mi je zapravo bilo jasno da svi oni naši eventualni strahovi o tome da li ćemo ili koliko ćemo sredstva dobit, kako ćemo uspjeti isfinancirati su bili apsolutno više nisu bili ti strahovi jer smo bili svjesni toga da zapravo pelješkim mostom EU dio europskog prostora, dva odvojena dijela europskog prostora međusobno spaja. Ono što moramo znati i što moramo imati na pameti u ovom trenutku je granica prema zemljama koje nisu u Schengenu. To je ona duga granica. Hrvatska ima taj jedan neobičan oblik ili ptice u letu ili neki kažu kifle ili bez obzira što i odgovornost koju imamo prema tom dijelu granice. Dakle, ono što će biti u budućnosti to smo sigurni a to će, da će biti različite migracije, da će biti različiti tokovi ljudi koji će imati potrebu napustiti prostor na kojem živi, na kojem iz različitih razloga da li će to biti klimatske promjene, da li će to biti ratovi, da li će to biti neke druge stvari na tim prostorima oni više živjeti neće moći, napuštat će te prostore, ići živjeti na neke druge prostore, a ti drugi prostori uvijek je privlačnost vezana uz, Europa će uvijek biti privlačna. I pritom naravno Hrvatska će biti samo prvi korak na tom putu prema Europi. Druge zemlje su njima puno privlačnije, da ne kažem gore zemlje Skandinavije, Njemačke ili neke druge. I naravno da će se tražiti mekano tkivo, da ne kažem trbuh preko kojeg će se moći ući na različite načine. Ne govorim o onim legalnim, govorim o ilegalnim. Stoga ovaj posao ulaska u Schengen mi ćemo s jedne strane neupitno imati niz benefita. Tih niz benefita će se već sa 1.1. svi naši prevoznici imati i pokazat će se u prijevozu robe koja će ići brže, koja će bit propulzivnija, koja će biti zaista puno adekvatnija nego što je to danas. Ali imat ćemo i strašno veliku odgovornost koja će ići iz dana u dan. Imat ćemo odgovornost vezanu uz ovaj dio granice koji je prema zemljama koje nisu u Schengenu. Ja vas i iz tog razloga jedna od stvari gdje bi Hrvatska zapravo trebala biti zemlja koja bi trebala poticati i vidjeti da neke druge zemlje iz našeg okruženja što prije postanu i uđu u to europsko društvo što naravno nije tako jednostavno. I sami znamo put koji smo prošli. Put koji smo prošli nije bio lak, nije bio jednostavan, bio je kompliciran. Izuzetno mi je zadovoljstvo da zaista s 1.1. smo u schengenskom prostoru. Ali ništa sa ovom najdugovječnijom Vladom nije počelo, ništa sa njom neće ni završiti. Tu je trud i angažman puno svih drugih. Hvala.

političko vrijeme počelo sa ovom Vladom ni sa Andrejom Plenkovićem, niti će završiti. Dakle, puno je toga i puno je vode proteklo ispod savskog, a i ispod dravskog mosta i proteći će još više. Ali ovo o čemu raspravljamo danas je Schengen je zapravo točka na „i“ naših integracija. Osim političke Unije u kojoj smo članica od 2013. sad smo, postat ćemo odnosno dio i monetarne unije, a onda i sigurnosne unije. I tu smo se maksimalno integrirali u zajednički prostor što je strateški cilj hrvatske politike zapravo od postanka naše države. I samo još jedna riječ o migracijama. Znači migracija ima različitih od ekonomskih, mi bi rekli trbuhom za kruhom, sigurnosnih odnosno bježanja od rata do ekoloških, odnosno klimatskih koje su već počele. I tematiku migracija ćemo morati vrlo, vrlo pomno razmotriti, a i u svjetlu toga da naše tržište itekako treba radne snage. **Vidović, Davorko (Socijaldemokrati)** Odgovor. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Kolega Hajduković, možda ću krenuti od kraja vaših zadnjih riječi gdje ste rekli o tome kako naše tržište treba radne snage. Ne tako davno u ovom istom Saboru smo govorili o potrebi radne snage i tad smo govorili o nekoj brojci od 30-40 tisuća i kad smo to izgovorili meni je izgledalo malo nevjerojatno, onda vrlo brzo smo govorili o brojci o 100 tisuća ljudi koji će nam trebati i ja mislim da sad premašujemo tu brojku od 100 tisuća. Ali da ne odem od teme Schengena, dakle apsolutno mi imamo tu jednu dvostruku, dakle dvostruki put, s jedne strane je to zadovoljstvo i sve ostalo jer mi imamo niz benefita, dakle mi u ovom času prepoznajemo benefit, idete bez putovnice, bez ičeg, možete normalno se kretat, ali onaj benefit je u proteku roba, u mogućnosti sveg drugog, e sad samo mi samo trebamo prepoznati koji su nam benefiti, a to nam malo ide sporije. i prezimenom)** Zahvaljujem. E sad, mislim da će ipak biti brže i lakše prepoznati benefite nego ovu odgovornost o kojoj ste govorili u odnosu na ove države članice s kojima graničimo odnosno države koje nisu članice schengentskog prostora. Vidite li vi tu spremnost ove Vlade da se s tim pitanjima pozabavi i da ima viziju korak naprijed kako iskoristiti svoj nekakav politički kapital unutar Europe da se pomogne drugim državama da uđu u schengentski prostor? Anka (GLAS)** Hvala lijepo. Poštovana kolegice, dakle spremnost je jedan par rukava, a ono što vam život donese posve drugi par rukava, dakle vi možete za neke stvari bit spremni ili nespremni, ali procesi se tako mijenjaju i procesi tako idu da vi jednostavno morate na te procese odgovorit. Kad je Hrvatska išla taj svoj dugi, dugi put, trebamo se sjetit kako je to bio drugi put da budemo, postanemo članica EU. Mi smo imali države koje su nas podupirale u svemu tome i koji su nas omogućili na tom putu da nam nešto bude lakše. Ja zaista prepoznajem da je tu uloga i značaj Hrvatske možda zajedno sa Slovenijom ili ne možda nego zaista zajedno sa Slovenijom da na tom putu pomogne BiH, na tom jednom dugom putu koji je pitanje

Zahvaljujem g. potpredsjedniče. U ime Kluba SDP-a tražim stanku u trajanju od 10 minuta kako bi upozorio javnost da nas je ministar Božinović dva puta bezočno slagao sa ove govornice rekavši da je za vrijeme SDP-ove Vlade ukinuta u MUP-u Uprava za europske poslove. Želim vjerovati da je ministar to rekao zato što nije imao točne informacije, a ne zato što je želio svjesno obmanuti javnost. Vlada RH na sjednici održanoj 6. listopada 2011.g. koje je bio član i g. Božinović kao ministar obrane donijela je Uredbu o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova gdje su kao ustrojstvene jedinice u čl. 2. navedeni, kabinet ministra, ravnateljstvo policije, Uprava za koordinaciju rada policijskih uprava i policijskih postaja na područjima od posebne državne skrbi, tajništvo ministarstva, Uprava za pravne poslove i ljudske potencijale, Uprava za materijalno financijske poslove, Uprava za razvoj, opremanje i potporu, Uprava za upravne i inspekcijske poslove, Samostalni odjel za unutarnju reviziju i Odjel za suradnju s vojnim ordinarijatom u RH, nema Uprave za europske poslove. 1.12.2011.g. tadašnji ministar unutarnjih poslova g. Tomislav Karamarko donio je rješenje o premještaju dosadašnjeg ravnatelja, dotadašnjeg ravnatelja Uprave za europske poslove g. Dragovića na mjesto policijskog savjetnika, a u obrazloženju je napisao da je se to događa budući da je Uprava za europske poslove ukinuta. Ja nisam mogao vjerovati da bi ministar Božinović kojega iznimno cijenim mogao na taj način bezočno lagati u kameru dva puta na moje upozorenje da se to nije dogodilo, želim vjerovati da je bio obmanut i očekujem da mi se ispriča, hvala.